Слава Україні! Шановні народні депутати, відповідно до прийнятої нами Постанови "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання в умовах дії воєнного стану" сьогодні ми продовжуємо наше пленарне засідання. У разі повітряної тривоги буде оголошено перерву в пленарному засіданні, і ми всі маємо перейти до безпечних місць відповідно до схеми укриття. Шановні колеги, сьогодні ювілей у нашого колеги – 60 років, народний депутат України Михайло Михайлович Цимбалюк. Давайте привітаємо колегу з цим важливим днем – днем народження. (Оплески) Побажаємо, Михайле Михайловичу, вам міцного здоров'я, плідної праці та нових звершень на благо України. Дякуємо вам. Шановні колеги, за парламентською традицією пропоную розпочати роботу з виконання Державного Гімну України.

Шановні колеги, триває 1002-а доба, як український народ незламно протистоїть широкомасштабній збройній агресії Російської Федерації. Сьогодні, 21 листопада, в Україні визначають День Гідності та Свободи. Дві визначальні події сучасної історії України – Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності 2013 року – шляхом активного громадянського спротиву підтвердили європейську ідентичність українського народу та утвердили незворотність європейського курсу нашої держави. Гідність та свобода – це не лише про одвічну мрію поколінь українців жити на своїй землі, гідність та свобода – це дорогоцінний дар для кожного з нас, це цінності, за які нещадно б'ються з ворогом і гинуть найкращі сини та доньки України. Тож схилімо голови перед героїзмом наших воїнів, які протистоять загарбницькій агресії держави-терориста. А також згадаймо всіх, хто загинув у визвольній боротьбі українського народу за власну гідність і свободу.

Дякую. Прошу сідати. Шановні колеги… Сідати ненадовго, тому що зараз будемо вставати знову. Тому що сьогодні ми також відзначаємо День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Воїни, які вражають неймовірною відвагою, виконують найскладніші завдання заради захисту своєї Батьківщини, жертвують усім, незважаючи на небезпеку, наражають своє здоров'я і життя. Ми висловлюємо їм слова вдячності і низько вклоняємося за все, що вони щодня роблять для нашої держави. Їх подвиги є неоціненними. Вітаємо всіх українських десантників з Днем Десантно-штурмових військ! Бажаємо всім міцного здоров'я, незламного духу та удачі. Слава Україні! Слава українським воїнам!

Тодішня влада намагалася сфальсифікувати вибори на користь проросійського, промосковського кандидата. Але яскравий помаранчевий колір тодішнього Майдану давав надію, що світло переможе темряву. І я хочу подякувати мільйонам українців і українок, які 20 років тому вперше здали іспит на те, що ми не населення, а громадяни, на те, що українську владу не призначатимуть, а обиратимуть, на те, що українську владу обиратимуть українці, а не призначатимуть в Москві. Мені і моїм колегам велика честь була належати до помаранчевої команди, і ми ще раз хочемо подякувати українцям, які тоді проголосували світоглядні принципи: фальсифікаціям – ні, політичній цензурі – ні, темникам – ні, ні – брехні. І дуже важливо, аби ці уроки новітньої української історії були добре вивчені і нинішньою владою. Насправді тоді українці дали перший бій Москві, довівши, що наш вибір – це ЄС і НАТО. В 2013 році тодішній промосковський президент Янукович намагався перекреслити наш шлях до Європи, відмовляючись підписати Угоду про асоціацію. І так само українці і українки вийшли на Майдан, довівши, що українську владу обиратимуть в Україні, а не призначатимуть в Кремлі. Українці дадуть бій цій тисячолітній нашій… багатосторічній боротьбі з Москвою, яка намагається і досі залишити Україну в лоні свого впливу. Власне, я хочу сказати, що дуже важливо нам вивчити ці новітні уроки української історії. Сьогодні ми дякуємо Героям Небесної Сотні, на жертовності яких тоді збереглася українська державність. Ми дякуємо Небесній гвардії, тому що дійсно, за українську державність сьогодні платиться найвища ціна. Але я хочу також нагадати, що саме в цій залі Верховної Ради України тоді приймалися ключові історичні історичні рішення, аби зберегти українську незалежність і державність. І подякувати всім депутатам тих скликань, які не боялися демонструвати суб'єктність українського парламенту, незалежність українського парламенту, його важливу історичну роль в такі драматичні моменти тримати високо планку для того, аби Україна як держава залишалася. І це теж той урок новітньої української історії, який всім в цій залі треба вивчити. Український парламент в найдраматичніші часи Помаранчевої Революції, Революції Гідності грав видатну, визначну роль для для збереження української державності. Пам'ятаймо…

Сьогодні, 21 листопада, в День Гідності і Свободи кожен українець повинен вкотре замислитися, як багато жертовності принесли на на вівтар свободи, на вівтар незалежності, на вівтар проєвропейського курсу української держави, родини наших Героїв Небесної Сотні, котрих сьогодні кожен, хто є в Києві на роботі, особливо ви, народні обранці, повинні відвідати, прихилити голову і помолитися. Родини наших героїв, обов'язково сьогодні подзвонити, поговорити, зустрітися з родинами полонених, з родинами зниклих безвісти. Всі ці українські родини зробили тисячно більший вклад в збереження і в проєвропейський курс нашої української держави, як ви всі разом тут взяті в тому залі в усіх скликаннях, починаючи від того 21 листопада 2004 року. Звичайно, що цей народ, котрий добре розуміє свою історію, котрий цінує і низько схиляє голову перед тими, хто історію творить і творить шлях майбутнього, має можливість успішного розвитку. Тож сьогодні з великою вдячністю усім-усім героям, котрі віддали життя, котрі віддали здоров'я, котрі віддають і зараз свій час, свою волю за те, аби Україна була, є і буде, велика вдячність. З вірою в Бога, людей і перемогу. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради України перед початком розгляду питань порядку денного пропоную провести сигнальне голосування. Нагадую, необхідно одночасно утримувати сенсорну кнопку та зелену кнопку "За" до появи результатів голосування на табло. Прошу взяти участь у сигнальному голосуванні.

За-193 Проти – 7 і так далі.

розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування. Ми домовились, що у нас буде виступ від автора, і це він же ж і комітет, Андрій Анатолійович Кожем'якін, і далі будемо голосувати. Будь ласка, Андрій Анатолійович Кожем'якін є? Андрій Анатолійович Кожем'якін, 3 хвилини, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги! Дякую керівництву Верховної Ради, дякую керівництву фракції за те, що цей проект, цей довгожданий проект перенесли на ближче, підняли нагору, і зараз ми його, майже майже не обговорюючи, приймемо. Я хотів би сказати, що всі фракції приймали участь у складанні списку тих молодих людей, патріотів України, людей, які сьогодні зі зброєю в руках в лавах ЗСУ, людей, які не тільки воюють, а вони ще роблять багато роботи для того, щоб українське самоврядування, українська законодавча база, українська, знаєте, така державність, вона процвітала і отримувала молоду енергію. І їм за це дуже велика подяка. Ми провели з приводу всіх кандидатів комітет. Завдяки нашим колегам з інших фракцій ми отримали дуже багато рекомендацій позитивних щодо тих кандидатів, які увійшли до списку. ці премії отримають дійсно достойні молоді люди, які є настоящими патріотами України і більшість з яких, 80 відсотків, сьогодні захищають нашу Батьківщину в силах самооборони. Прошу підтримати. Дякую.

Постанови за реєстраційним номером 12119. Проект Постанови про присудження у 2024 році Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування. Ми домовились,

За-251 Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, наступний законопроект за реєстраційним номером 12209: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування комплексної та справедливої соціальної підтримки (виплат та послуг) для осіб, в яких обмежена працездатність, зокрема осіб з інвалідністю. Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

За-204 Рішення прийнято. Два – за, два – проти? Запишіться, будь ласка: два – за, два – проти. А, у нас є пані міністр. Тоді вибачте. Будь ласка, для доповіді запрошується міністерка з соціальної політики України Жолнович Оксана Іванівна. Будь ласка.

Доброго дня, шановні колеги! Хочу сьогодні вам дуже коротко презентувати основні тези нашого законопроекту, який передбачає комплексне розширення підтримки і вдосконалення тих заходів, які ми спрямовуємо на збереження життя і здоров'я наших людей, та виведення їх з тих обставин, які зумовлюються хворобою чи травмою. Насамперед дуже чітко хочу зазначити, що наш законопроект фіксує збереження усіх прав, пільг та виплат для тих людей, які вже мають встановлену інвалідність. Якщо це строкова інвалідність – на весь строк її встановлення, якщо безстрокова – на безстроковий період часу, як це визначено сьогоднішнім законодавством. Друге. Мета нашої реформи орієнтована на тих, що сьогодні не мають інвалідності, на застрахованих працівників, які стикнулися з хворобою чи травмою. Що ми для них робимо? Ми для них розширюємо кола соціальної підтримки, які поєднуються обсягом реабілітаційних заходів, що рекомендуються лікарем, соціальною підтримкою, соціальними послугами та забезпеченням допоміжними засобами реабілітації. Сьогодні таких послуг немає немає на етапі до встановлення інвалідності. І це не дозволяє людині якісно відновлюватися і якісно повертатися на ринок праці і соціалізуватися. Всі ці послуги встановлюються вперше до цього етапу. Ми продовжуємо гарантії для наших людей. Оплачуваний лікарняний до півтора року замість чотирьох місяців, як сьогодні, також збережемо робоче місце. забезпечуємо допоміжними засобами реабілітації ще до встановлення інвалідності, серйозно збільшуємо страхову виплату для тих, хто повністю втратив працездатність, відсотків середньої заробітної плати по Україні. А також компенсуємо заробіток для тих, хто частково її втратив. Це набагато чутливійший і справделивійший підхід для конкретної... Дякуємо. Дякуємо, пані міністерка. Будь ласка, проходьте на своє місце. Для співдоповіді від комітету запрошується голова, пані голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Миколаївна Третьякова. 10:53:16 ТРЕТЬЯКОВА Г.М. Шановні народні депутати, нам треба зараз всім зібратися тут і проголосувати цей законопроект, бо він є

Водночас, я думаю, що в два – за, два – проти ми проговоримо ще плюси та мінуси цього законопроекту. Водночас ми просимо від комітету скоротити терміни подання правок до цього закону. Тому що він має бути прийнятий на наказ РНБО щодо реформи МСЕК і нам потрібен час в комітеті для того, щоб правки, які надійдуть від народних депутатів, опрацювати, щоб ми могли прийняти його на тижні з 17 грудня. Тому велике прохання проголосувати наразі цей законопроект, а також підтримати скорочення термінів до нього. Дякую. "Слуга народу", Заремський, будь ласка. Прохання передати слово Третьяковій Галині. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Галина Миколаївна Третьякова. Мікрофон не включений. Я прошу з початку. Я прошу з початку. народні депутати, цим законопроектом вводиться нове поняття для української практики це "працездатність особи". Власне, ми хочемо відірватися не тільки від того, щоб статус особи з інвалідністю, який визначає МОЗ, і визначає сьогодні він не тільки рівень інвалідності, водночас це пов'язано і з виїздом за кордон, і з мобілізацією. Водночас Міністерство соціальної політики, і, зокрема, працевлаштування особи з інвалідністю, вимагають зовсім інших підходів. Тому ми використали практики, які є сьогодні в прибалтійських країнах, і поняття "працездатність особи" дасть можливість разом з законопроектом 5344-д зробити розумне пристосування робочих місць для тих людей, які втратили інвалідність. Причому зробити це за стандартами різної інвалідності. Якщо людина незряча, чи людина втратила кінцівку, робоче місце для них має бути бути різним, в тому числі і найняти за рахунок державного бюджету, бюджетних програм асистента, який може допомагати такій людині працевлаштовуватися. Крім того, передбачається цим законом, що відновлення здоров'я застрахованої особи буде здійснюватися за індивідуальним підходом. Нам ще прийдеться на друге читання доопрацювати кореляцію між індивідуальним реабілітаційним планом, який готує лікар і в Міністерстві охорони здоров'я, з тією програмою індивідуального підходу до людини щодо її працевлаштування на місцях, де їй зручно працювати. А також в подальшому, я маю надію, що ми з вами встигнемо це проголосувати, робимо реформу субсидування робочих місць, на який будуть працювати люди з інвалідністю за рахунок бюджетної програми державного бюджету. Велике прохання підтримати цей законопроект. Це насправді революція в системі працевлаштування і підтримки, нові поняття, цивілізовані поняття європейські. Прошу підтримати цей законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. "Європейська солідарність", Степан Іванович Кубів. Шановний пане головуючий, прошу передати слово Ірині Никорак. Дякую. Ірина Никорак, фракція "Європейська солідарність". Шановні колеги, справедлива соціальна підтримка людей з обмеженою працездатністю, зокрема осіб з інвалідністю є не лише обов'язком держави, але і нашою моральною відповідальністю. І цей законопроект логічним доповненням до реформи МСЕК, яка вже розпочнеться з 1 січня 25-го року. Що, власне, означає справедливість у цій сфері? Перш за все це рівність можливостей. Ми повинні гарантувати людям з інвалідністю право на гідне життя, доступ до якісної медичної освіти, соціальних виплат, можливостей працевлаштування та реабілітації. Справедливість також передбачає людиноцентричність та адресний підхід. Щодо суті документа, то він може бути підтриманий у першому читанні, але він містить певні дискримінаційні норми і має недоліки, які на практиці можуть призвести до корупційних ризиків. Йдеться про виключення з чинної редакції Трудового кодексу положення щодо збереження місця роботи за працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, до відновлення працездатності або встановлення інвалідності. Також неправомірним є позбавлення людей пенсій по інвалідності у разі реалізації ними права на отримання щомісячної страхової виплати у зв'язку зі стійким обмеженням працездатності. І скасування відповідних норм є порушенням зобов'язань України щодо дотримання міжнародних стандартів соціального захисту. Окремо прошу звернути увагу на зауваження, які були надані ГНЕУ. Фракція "Європейської солідарності" підтримає даний даний законопроект у першому читанні, але тільки за умови усунення недоліків до другого… Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний пане головуючий, шановні колеги, справді, законопроект з ряду тих, який проводить жорстку, але, на нашу думку, справедливу реформу МСЕК, і справді на засіданні комітету у висновках написано, що ми підтверджуємо збереження всіх, підкреслюю, всіх соціальних виплат і інших стимулів підтримки осіб з інвалідністю. фракція "Батьківщина" в першому читанні підтримує цей законопроект, і я підтримую позицію, яка сьогодні була висловлена з трибуни головою комітету, що ми повинні скоротити терміни подачі щоб встигнути вчасно все-таки його проголосувати ще цього року до другого читання і в цілому, щоби повноцінно реформа МСЕК вже з січня наступного року могла захищати наших громадян без затримок, щоб у нас не трапився вакуум, коли одна структура ліквідована, а нова ще не створена. Справді, законопроект не є цілком досконалим, але його можна виправити до другого читання. Я думаю, що в комітеті буде створена робоча група, бо, справді, стаття 40 Кодексу України про працю, а саме законопроект пропонує внести зміну, де гарантується особам, які отримали травму або каліцтво на виробництві, збереження їхнього місця праці до завершення лікування і визначення дальше їхньої працездатності. Потрібно це виправити. Але дискусія має бути і з профспілками, але також з роботодавцями, бо на них цей законопроект покладає певну межу відповідальності. Через те в комітеті ми шукаємо саме діалог з обома Я думаю, що в результаті діяльності робочої групи ми це зробимо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Вельможний, Луганщина, депутатська група "Довіра". Турбота про вразливі категорії громадян, зокрема про людей з інвалідністю, справді важлива для нас як депутатів і для Верховної Ради як законодавчого органу. Але є одне "але". Ми не повинні приймати законопроекти, які під виглядом такої турботи можуть створювати для людей з інвалідністю додаткові проблеми. Цим законопроектом пропонується запровадити новий вид загальнообов'язкового державного соціального страхування – страхування у зв'язку із стійким обмеженням працездатності. У його межах будуть здійснюватися щомісячні страхові виплати замість виплати пенсій по інвалідності. Але у разі внесення таких змін будуть паралельно існувати два різні статуси – особа з інвалідністю, який зараз оновлює МСЕК, а у разі внесення передбачених проектом Закону 12178 змін будуть встановлюватися експертні команди. А також особи зі стійким обмеженням працездатності, який будуть встановлювати органи оцінки працездатності. Таким чином особі, яка матиме на це підстави, потрібно буде звертатися в дві різні інстанції для того, щоб отримати Наприклад, для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації, потрібно бути особою з інвалідністю. А для того, щоб отримати страхову виплату, потрібно мати статус особи зі стійким обмеженням працездатності. Зараз особі достатньо отримати статус особи з інвалідністю, який є підставою для нарахування їй пенсії по інвалідності. І то часто це викликає коло бюрократичного пекла. Годі уявити, що буде, якщо цю процедуру ще більше ускладнити. Крім цього, проектом виключаються норми, які стосуються виплати пенсій по інвалідності і норм, які врегульовують порядок і умови перерахунку таких пенсій. Однак відповідно до положень проекту закону, якщо особі раніше була призначена пенсія по інвалідності довічно, то вона буде продовжувати її отримувати. Але такі пенсії уже перераховані не будуть, що звужує чинні соціальні гарантії. Ми залишили лише частину норм, які є дискусійними, таких норм цілий список. Тож цей законопроект ми підтримувати не будемо.

Шановні колеги, я вітаю цей законопроект. Працівник і роботодавець має бути мотивований. Переводити працівника на трудовий договір. Працівник має бути мотивований платити єдиний соціальний внесок. І, можливо, тоді кількість псевдофопів, не реальних підприємців, а тих, хто фактично має трудові відносини, але не платять повні податки і ЄСВ, стане менше. Цей законопроект – це крок у цьому напрямку. Єдиний соціальний внесок має йти на страхування працівника, а не тільки на виплати пенсій. І це правильно. за замовчуванням і за дизайном цього внеску. Також я вітаю Міністерство соціальної політики. Я вважаю, що те, за що вони взялись – боротьба з тими викривленнями, за 30 років які сталися, це і МСЕК, і пенсійне забезпечення, і різні виплати це дуже правильна робота. Давайте їх підтримувати і давайте підтримаємо цей законопроект. Дякую. Шановні колеги, не завжди нові ініціативи вони є корисними. Наприклад, цей законопроект, те, що ми міняємо там назви, замість пенсії по інвалідності страхові виплати, напевно да, нове повинно бути. Але цим законопроектом ми трохи не поліпшуємо права інвалідів, а зменшуємо, на мою думку, їх права. Чому? Тому що зараз встановлено по трудовому договору, якщо людина не з'являється по причинам хвороби або реабілітації 4 місяці на роботу, можна її звільнити, але ми міняємо цей термін на 16 місяців. Що робити роботодавцю? Якщо ми збільшуємо, то компенсативні або компенсаторні методи ми повинні включити від держави. Ми можемо просто звільнити за новими правилами людину, яку...

Шановні колеги, переходимо до голосування. Займіть, будь ласка, свої місця. Ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 законопроект за реєстраційним номером 12209 проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування комплексної та справедливої соціальної підтримки (виплат та послуг) для осіб, в яких обмежена працездатність, зокрема осіб з інвалідністю. Прошу голосувати.

За-230 Рішення прийнято. Є пропозиція комітету скоротити наполовину строк подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання. Прошу голосувати. Галина Миколаївна, скоротити наполовину строк правок. За-200 Рішення не прийнято. Рухаємось далі. Далі у нас три законопроекти без обговорення, тому далеко не розходьтеся. Наступний це 9549: пропозиції Президента до Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання земельних ділянок для розбудови цифрової інфраструктури. Звертаю вашу увагу, ми зараз голосуємо про повернення в комітет на доопрацювання. Це не голосування по суті. Тому ставлю на голосування для прийняття в цілому проект Постанови (№9549-П1) про направлення на доопрацювання Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання земельних ділянок для розбудови цифрової інфраструктури.

За-218 Рішення не прийнято. Не прийнято, значить не прийнято. Це постанова, ми по ній визначились. Будемо далі думати, що робити. Наступний законопроект за реєстраційним номером 12131: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Спочатку треба включити це питання до порядку денного сесії. Прошу голосувати.

За-251 Рішення прийнято. Пропоную прийняти за основу проект Закону за реєстраційним номером 12131: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Прошу голосувати.

Дякую. Шановні колеги, цей законопроект злочинний. Ті, хто з вас їздить і спілкується з військовими, про це знають. Цей законопроект, який далі продовжує легалізувати СЗЧ. І потім я буду ставити 36 правку на підтвердження і прошу за неї не голосувати, я по ній окремо скажу. А зараз я хотів би сконцентруватися на тому, що всі в цій залі, Президент держави Зеленський, Кабмін обіцяли захисникам. Обіцяли, коли ви приймали абсолютно ганебний Закон про мобілізацію. Ви обіцяли, що через 8 місяців буде закон про демобілізацію. Команда "Розумної політики" підготувала його з два тижні і подала до стін Верховної Ради. Там немає вищої математики, там є елементарна повага до захисників, елементарна повага до тих, хто з першого дня повномасштабки стоїть на фронті, елементарна повага до тих, хто 10 років воює і боронить нашу з вами державу, елементарна людська повага. Але влада сьогодні, і ви також є частиною влади, хоча Верховна Рада рішень жодних адекватних не приймає, несе відповідальність за те, що не виконує обіцянки перед захисниками. Якщо б вони так само не виконували свої обіцянки і свою присягу перед українським народом, то сьогодні ми з вами б в цій залі не сиділи. Ви не даєте їм нормальних термінів служби. Це не дає змогу долучити нових людей, підготовлених і тих, хто готовий боронити державу, до лав Збройних Сил України. Тому що люди говорять: ми прийшли добровольцями – стали рабами. І як не страшно про це говорити, вони зазначають, що додому вони потраплять лише в трьох випадках: або коли завершиться війна, або коли вони загинуть, або отримають каліцтва. І це страшно, тому що вони сидять не в таких комфортних умовах, як ми з вами в цій залі. Що з ротацією, яку так само обіцяв Президент після того, як був проголосований Закон про мобілізацію. Де вона? Ми з командою "Розумної політики" пропонували 6 місяців, це адекватний термін, на який погоджувалися військові. Військові залізні, але не вічні, вони не можуть постійно знаходитися на нулі, постійно воювати ті, хто воює, боронити ті, хто воює, виконувати іноді абсолютно безглузді накази, які до них приходять. Що відбувається з тими генералами, які брали на себе відповідальність з цієї трибуни і розповідали, а як же треба боронити державу. цієї трибуни виступав Содоль і обіцяв вам, що якщо ви проголосуєте Закон про мобілізацію, все буде класно, і він бере персональну відповідальність за те, що все буде добре і всіх переможемо. Де Содоль? Де ті справи, які по ньому заводили завдяки заявам наших захисників? Він списався з лав Збройних Сил України. Тому що генерал, тому що йому можна це зробити, тому що йому зручно. А чи є така сама можливість у сержантів, у офіцерів і у простих солдат? Думаю, що відповідь очевидна – ні. Скажіть мені, будь ласка, ви, коли голосували Закон про мобілізацію, всім розповідали, що немає мобілізації з 18 років. Є мобілізація з 18 років. Навіть сьогодні. Навіть не дивлячись на те, що Верховна Рада проголосувала заборону мобілізовувати з 18 до 25 тих, хто раніше був обмежено придатним. Це запхали в той закон, запхали. І коли ми говорили, що туди закладається норма про загальну мобілізацію 18-річних, можливість мобілізації 18-річних, тут всі виступали і розповідали, що це неправда. Так нехай зараз вийдуть і скажуть, чи мобілізують 18-річних, чи ні. Цей закон досі не підписаний Президентом. Вчора проголосували про заборону мобілізовувати тих, хто втратив неповнорідних брата чи сестру на фронті. А про це говорили, знаєте, це вже було, про це говорили, коли ви голосували про Закон про мобілізацію. Ну було ж. Як зараз дивитися будете мамам в очі, які втратили два сини на фронті? Чим вони відрізняються від тих, де була дитина від одного чоловіка або дитина від двох чоловіків? Ну як ви їм будете в очі дивитися? Ми, коли приймали цей Закон про мобілізацію, і я, і мої колеги, і адекватні народні депутати в цій залі казали: він не буде працювати, він призведе до зменшення темпів мобілізації, він призведе до негативних явищ в суспільстві, армія не отримає людей, які будуть дійсно якісно готові захищати Батьківщину. І, на жаль, це сьогодні говорять захисники, які стоять на фронті безпосередньо. Ніхто не послухав. Сьогодні всі виходять розводять ручками і розповідають: ну да, у нас впали темпи. Так вони у вас і не зростуть. Тому що ви обрали абсолютно неадекватний і неправильний шлях по мобілізації. Тому давайте завершувати гратися з армією, давайте виконаємо те, що їм давали в якості обіцянки: і демобілізацію, і ротацію, і гідні виплати, і можливість побути дома з рідними і близькими.

З початку дайте час, будь ласка. Дякую. Колеги, я буду зараз вас просити не підтримувати правку номер 36. Я поясню, що це таке. Це правка, яка дозволяє СЗЧ. Причому після того, як ви за неї проголосуєте, спочатку хотіли до 1 лютого, зараз перенесли до 1 січня, всі наші захисники будуть мати право взяти і піти додому, тому що ця правка легалізує СЗЧ. Проти цього виступають всі, хто воює сьогодні на фронті. Вони вам кажуть (в лапках) "величезне дякую" за те, що ви дозволили декриміналізувати СЗЧ. Зараз вони вам подякують за те, що ви хочете дозволити всім, ще раз повторюю, тому що норма буде працювати наступним чином: після голосування і до моменту підписання Президентом цього закону, якщо людина піде в СЗЧ, то вона буде мати законне право знаходитись дома до 1 січня 2025 року. І якщо вона повернеться 31 грудня, їй нічого не буде. Тобто завтра, коли підрозділи, бригади, хтось інший піде додому, це буде ваша персональна відповідальність. Кожного, хто натисне зелену за правку номер 36. Ви в першому читанні взагалі хотіли зберегти для тих, хто не знаходиться сьогодні в лавах Збройних Сил України, можливість спокійно отримувати і зарплату, і на весь той час, поки вони знаходились в СЗЧ. В комітеті лежить Закон про демобілізацію. Ви не випускаєте, Олександре Михайловичу, це зона відповідальності безпосередньо ваша. Закон про ротацію. Ви не випускаєте. Зате ви толеруєте СЗЧ. Ви даєте змогу людям не тим, хто сьогодні вже знаходиться в СЗЧ, а всім, хто знаходиться у лавах Збройних Сил України, так само до них долучитися. Це диверсія проти Збройних Сил України. Це диверсія проти тих, хто сумлінно сьогодні виконує свій борг перед державою і знаходиться в лавах Збройних Сил України. Повірте мені, і не розповідайте, що вас хтось з командирів бригад попросив це зробити, мова зараз буде йти про скільки тисяч? Про 5? Про 6? А якщо завтра в СЗЧ підуть десятки тисяч, хто буде нести за це відповідальність? Знову будете розводити руки і розповідати, що, ой, якось невдобно вийшло, як завжди. Ні, давайте зробимо так, як це має бути, кожен має відповідати за свої дії. Якщо людина потрапила в СЗЧ, тому що виконувала неадекватні команди або знаходилась в такій ситуації, то тоді треба приймати окремі рішення. А якщо ви просто толеруєте розвал армії, тоді так і визначтеся і про це скажіть з трибуни.

про які ми з вами тут всі говорили після першого читання, ті зауваження, які стосувались трьох речей. Перше. Це чи призупиняється служба? Так, вона призупиняється. Друге. На протязі 72 годин командири беруть їх на облік. облік. Те, що зараз не можуть зробити. Ні в якому разі не припиняється ЄРДР розслідування, якщо вже воно йде. Цим законом не це передбачається. Ті люди, які зараз повернулися у свої частини чи в інші батальйони, не можуть стати на довольствіє. От і все. Ми даємо шанс до 1 січня, час – місяць, щоб поставити їх в стрій. Ніякої відповідальності ми не знімаємо, не толеруємо СЗЧ. Відповідальність буде згідно закону. Тому прошу підтримати цю правку. Ставлю на голосування пропозицію народного депутата Дмитра Олександровича Разумкова підтвердити правку номер 36 народних депутатів Арахамії та інших членів комітету. Комітетом вона врахована повністю. Прошу голосувати. За-244 Рішення прийнято. Правка залишається врахованою. Переходимо до голосування законопроекту. Ставлю на голосування пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками законопроект за реєстраційним номером 12095: проект Закону про внесення зміни до частини другої статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Прошу голосувати.

За-253 Рішення прийнято. Закон ухвалено в цілому. Шановні колеги, перерва з заміною на виступ. "Слуга народу" та "Платформа за життя та мир". Будь ласка, Микита Потураєв, я так розумію, і колеги – 3 хвилини.

Дорогі друзі! П'ятсот українських розробників, декілька років очікування, по всьому світу всю ніч, як-то кажуть, лягали серваки, українські серваки, тому що з усього світу люди заходили, щоб скачати українську гру, яка впевнено зараз стає комп'ютерною грою номер один в усьому світі. Українська мова, жодного слова кацапською, 450 українських унікальних пісень вбудовані в цю гру. Ну, якщо може бути досягнення номер один культурної дипломатії, то це воно і є, друзі. Зараз про Україну говорить весь світ. Разом з компанією Microsoft компанія українська розробник GSC зробили фільм про те, як це було створено в воюючій країні. Він так і називається "Гра у війні". Двоє з розробників загинули, захищаючи Україну. Про це теж не слід забувати. Давайте подякуємо всім, хто працює, поки нас атакують, хто здобуває успіхи, поки нас намагаються знищити, і хто точно веде нашу країну вперед до перемоги. Слава Україні! (Оплески)

Дякую, колеги. Прошу займати свої місця. Переходимо до наступного пункту питань порядку денного. Не розходьтесь, у нас буде голосування відразу. Проект закону за реєстраційним номером 12044: про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні. Пропоную включити це питання до порядку денного сесії. Прошу голосувати. Колеги, займіть свої місця, ми голосуємо.

За-219 Рішення не прийнято. Законопроект не внесено до порядку денного сесії. Наступний законопроект за реєстраційним номером 12030: проект Закону про систему охорони психічного здоров'я в Україні. Прошу включити це питання до порядку денного сесії. Прошу голосувати.

За-228 Рішення прийнято. Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. За-201 Рішення прийнято. Для доповіді від комітету, від авторів, від авторів від комітету, вибачаюсь, запрошується голова підкомітету Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Лада Валентинівна Булах, будь ласка. 4 хвилини.

БУЛАХ Л.В. Шановні колеги, законопроект про систему охорони психічного здоров'я в України сьогодні ми розглядаємо в першому читанні (реєстраційний номер 12030), розроблений Комітетом здоров'я нації. І ми його пропонуємо Україні для того, щоб створити нарешті за всю незалежність нашої країни нову систему надання послуг з охорони психічного здоров'я населення та психосоціальної підтримки. Створення законодавчого підґрунтя у цій сфері є актуальним особливо сьогодні, коли Україна переживає вже третій рік повномасштабну агресію Росії. Сьогодні за статистикою 80 відсотків українців потребують психологічної допомоги та соціального захисту. Законопроектом передбачено прийняття цілісного нового закону, що регулюватиме правові, організаційні, економічні та соціальні засади функціонування цієї нової системи психічного здоров'я, яку буде побудовано за кращими міжнародними практиками, за принципом біопсихосоціального підходу в діагностиці, профілактиці і безпосередньо допомозі населенню в контексті психічного здоров'я для того, щоб зберегти потенціал нашої країни. Пропонується закласти в основу цієї системи принцип міжгалузевої взаємодії, щоб щоб не тільки одне Міністерство охорони здоров'я опікувалося питанням психічного здоров'я, а щоб кожне міністерство в мережі своїх закладів цікавилося станом психічного здоров'я своїх дітей, підлітків, працівників, а також звертало увагу на вчасну допомогу населенню. І ця міжгалузева взаємодія довела свою ефективність в реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я, яка вже в Україні запроваджена з 2022 року року за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Комітет розглянув законопроект на своєму засіданні 6 листопада 2024 року та ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні проект Закону, реєстраційний номер 12030, прийняти за основу з урахуванням необхідності внесення змін до інших структурних структурних частин законів та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні, відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України. Дуже прошу підтримати і дякую за увагу. Дякуємо, пані Булах, за ваш виступ. Будь ласка, займайте свої місця. Запишіться, будь ласка: два – за, два – проти, від фракцій і груп.

Дякую. Сьогодні ми розглядаємо надзвичайно важливий Закон про психічне здоров'я. На жаль, рівень психічних захворювань та навіть у цивільних осіб інших країн є дуже великий, що вже казати про нашу ситуацію, коли ми маємо цивільних, які щодня страждають від ризиків обстрілів чи терактів, про військових, які щодня не лише жертвують своїм фізичним здоров'ям та життям, а й психічним здоров'ям. свого особистого прикладу хочу розповісти історію. Після участі у бойових діях та штурмах і звільненнях міст у 2014-2015 роках та раптової травми мій психологічний стан був дуже ускладнений. ПТСР, депресія, тривожний розлад, спроба суїциду – це все про мене після важких та травмуючих подій. Тільки якісні спеціалісти, психіатри та психотерапевти допомогли мені повернутись до життя. Тому я, як ніхто інший, знаю, що таке боротись за власне психічне здоров'я. Ми зобов'язані робити все для того, щоб наші цивільні та військові могли отримувати допомогу та впоратись зі своїми проблемами. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, "Слуга народу" Олександр Сергійович Бакумов. Шановний головуючий, прошу передати слово Ладі Булах. ГОЛОВУЮЧИЙ. Лада Булах, будь ласка. Колеги, прошу підтримати цей законопроект і цю ініціативу. Сама ідея напрацьовувалася з лютого, майже рік, в цьому році в Комітеті здоров'я практично кожне міністерство підтримало законопроект. Обіцяю, що ми його будемо доопрацьовувати, тому що насправді за основу ми прийняли три моделі, три системи, три рамки – це Канада, Ізраїль і Австралія. І ми хочемо взяти найкращі підходи для того, щоб вчасно діагностувати будь-які неврози, розлади, депресії, різні психічні, психологічні стани для того, щоб вчасно дитину, молоду людину, людину похилого віку скерувати до необхідного фахівця. В цьому законопроекті кожна українська родина дізнається, де в своєму регіоні вона зможе отримати допомогу психолога, психотерапевта, соціального працівника і соціального педагога. Нарешті буде створено загальний державний реєстр, хто є психолог, хто є психотерапевт. І це є профілактика того шарлатанства, яке сьогодні процвітає в Україні на ринку психотерапевтичних послуг. Дуже прошу підтримати.

Якщо ви подивитесь публікації, дуже багато про те, що понад 10 мільйонів наших з вами громадян потребують допомоги. Сьогодні психіатрія – це напрямок, який дійсно дуже важливий для України. Що ми маємо сьогодні? Ми маємо медичну реформу, яка вщент зруйнувала психіатрію взагалі. Якщо ви подивитесь, у нас сьогодні в штатному розкладі в лікарні, в звичайній лікарні, психіатра взагалі немає. Друзі, до чого ми привели медичну галузь? І казати про те, що сьогодні ми зробимо якісь реновації в цій сфері, це непрофесійно. Дійсно, проблема є. Дійсно, треба будувати цей напрямок знову. І треба робити серйозні суттєві зміни. Ви знаєте, будівельники іноді кажуть, що краще не відновлювати якусь будівлю, а зруйнувати її взагалі і будувати щось нове. Це стосується, на жаль, не тільки психіатрії, а взагалі медичної галузі. Тому я пропоную все ж таки розглядати це все в одному напрямку і будувати фактично нову реформу, скасовуючи минулу. Треба спочатку зробити таким чином, щоб у штатному розкладі звичайної лікарні в нас був психіатр, а вже потім розмовляти про щось інше. Дякую, друзі. Ми не будемо підтримувати цей законопроект. "Батьківщина" категорично проти таких реформ. Дякуємо. Інна Романівна Совсун, будь ласка, "Голос". Стефанишина, будь ласка, Ольга. Шановні колеги, дійсно, врегулювання сфери психічного здоров'я в Україні сьогодні – це одне з найбільш актуальних питань у системі охорони здоров'я. І я насправді дякую колезі, яка взялася за цю непросту тему. Проект Закону є позитивним. В тексті його є дуже багато корисних норм, які дійсно покращать систему. Але є і норми, які, наприклад, я особисто не підтримувала би. І вони стосуються створення національного органу. Багато колег в цій сфері, з якими я консультувалася, кажуть про те, що вони не бачать насправді нагальної потреби створювати ще один орган в цій системі, послуги з психічного здоров'я – це є лише одні з переліку послуг в системі охорони здоров'я. Крім того, є певні ризики, як от призначення членів комісії Кабінетом Міністрів України, що може призвести до політичного впливу на її рішення і діяльність. Також важливим є питання контролю за діяльністю комісії. Відсутність чіткого визначення механізмів контролю може призвести до зловживань і корупції в цій сфері. Також потрібно розробити чіткі норми і стандарти роботи щодо забезпечення прозорості і звітності. Також важливо визначити механізми фінансування діяльності цієї комісії, оскільки це вплине на її незалежність. Ми проговорили з колегами по комітету можливості внесення значних поправок між першим і другим читанням. Тому в першому читанні для того, щоб дати старт цій роботі, ми підтримуємо як фракція цей законопроект, але дуже будемо просити на його детальному доопрацюванні до другого читання. Дякую. є ще бажаючі від фракцій і груп? Переходимо до голосування. Займіть свої місця, будь ласка. Ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 проект Закону за реєстраційним номером 12030 про систему охорони психічного здоров'я в Україні. Прошу голосувати. За-236 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка. Дякую. Наступний пункт питання порядку денного. Надійшла інформація, що можемо без обговорення його пройти. 9155 – законопроект про внесення зміни до частини першої статті 7 Сімейного кодексу України щодо удосконалення законодавчої процедури. Тому пропоную прийняти за основу законопроект з реєстраційним номером 9155: проект Закону про внесення зміни до частини першої статті 7 Сімейного кодексу України щодо удосконалення законодавчої процедури. Прошу голосувати.

Рухаємося далі. 9495 – наступний законопроект. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про охорону дитинства" щодо захисту прав депортованих, примусово переміщених дітей. Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою.

За-216 Рішення прийнято. Колеги, два – за, два – проти. Добре. Спеціально для Артура Володимировича Герасимова запрошуємо на трибуну голову Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Тетяну Василівну Скрипку – 4 хвилини від авторів і від комітету. 2 хвилини, добре. Якщо вас образила моя репліка, будь ласка. Просто... 10 секунд, Герасимов. Шановні колеги, я за доповідь кожного закону тільки тому, що багато людей в залі просто їх не читають перед голосуваннями. Дякую. На жаль, я не можу дати репліку багатьом людям в залі, але, я думаю, що вони б вам гідно відповіли на цей закид. Будь ласка, Тетяна Василівна Скрипка – 3 хвилини. Шановні колеги, вашій увазі пропонується проект Закону про внесення змін до Закону України "Про охорону дитинства" щодо захисту прав депортованих, примусово переміщених дітей (реєстраційний номер 9495). З початку війни в порушення норм міжнародного гуманітарного права тисячі українських дітей були примусово переміщені, депортовані на територію держави-агресора, в регіони України, що перебувають під тимчасовою окупацією. За інформацією, розміщеною на інформаційному ресурсі "Діти війни", на сьогодні 19 тисяч 546 дітей депортовано або примусово переміщено. Урядом вже затверджена дорожня карта повернення таких дітей в Україну. Проте жодним законодавчим актом не визначено, що таке депортація або примусове переміщення дитини. Тому законопроектом 9495 пропонується внести зміни до Закону України "Про охорону дитинства", яким дати визначення "депортація дитини", "примусове переміщення Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроект 9495 та рекомендував Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу і доопрацювати до другого читання з урахуванням зауважень і пропозицій, що надійшли до комітету.

Колеги, я, в принципі, все озвучила. Єдине, що хотіла би додати, що на сьогодні дійсно відсутні у нас в законодавстві України ці терміни, які надважливі і допоможуть швидше, скажімо так, при при поверненні наших дітей проводити саме дорожню карту, удосконалити повернення наших дітей. Тому прошу підтримати даний законопроект.

Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний головуючий, колеги, справді, тема викрадення українських дітей і їхня депортація сьогодні набирає нового масштабу, масштабу, і це прикра реальність. За різними підрахунками, одні кажуть – 20 тисяч, інші кажуть – 25, але це долі українських дійтей, це долі майбутньої нашої держави. І автори законопроекту, ми їм за це дякуємо, вони роблять спробу удосконалити вітчизняне законодавство щодо встановлення тих термінів, які допоможуть правоохоронним органам, міжнародним іншим інституціям розшукувати, встановлювати місцезнаходження і повертати українських дітей дітей додому і до їхніх родин. Це є надзвичайно важливо. Крім того, слід не забувати, що наші міжнародні партнери, ми їм за це вони роблять конкретні кроки до того, щоб все-таки повертати частину українських дітей. Але Росія – агресор, ворог, на жаль, вживає різних заходів щодо незаконного всиновлення, зміни прізвищ. І це відбувається шляхом переміщення спочатку через Білорусь, а потім до Російської Федерації, і це справді з кожним днем ми втрачаємо можливість повернути дітей до природних родин. Через те фракція "Батьківщина" буде підтримувати законопроект в першому першому читанні, доопрацьовувати, удосконалювати його шляхом підготовки фахових правок для того, щоб ми виписали те законодавство, яке дасть можливість Офісу Генеральної прокуратури, Службі безпеки, іншим міжнародним інституціям фахово вести перемовини щодо встановлення місць перебування, фактів депортації, викрадення українських дітей і можливості якнайшвидше їх повернення додому. Голосуємо – за. Дякую.

як і, в принципі, кожне наше місто, село, селище. І тут, ви знаєте, в мене таке питання. Тут вчора з'явилася цитата Президента Зеленського: "Ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони гинули заради того, щоб Крим повернувся, його можна повернути дипломатичним шляхом". І ми, знаєте, якось навіть не говоримо про це, бо це насправді… А як же два-три тижні, як кава на набережній Ялти? В мене питання: нащо накручували стільки часу людей? І питання, я теж за те, щоб люди не гинули, але, може, ми маємо цене з Fox News почути, бо це інтерв'ю Fox News. Сьогодні День Гідності та Свободи, це про те, як українці виборювали демократію тут, як ставили на місце президентів, різних президентів, ставили на місце, і саме цей день про це нам нагадує. Може, треба і Президенту Зеленському нагадати, що у нас є українське суспільство, що треба йти до українського суспільства, треба з ним говорити. Да, може, важка розмова, може, складна, але не на Fox News вона має відбуватись, вона має відбуватися з нами. Тут тільки що був Президент, позавчора, за цією трибуною. Щось такого ми не почули, це український парламент. Ми хочемо почути його конкретний план. Ми хочемо знати, на що ми здатні, на що ми не здатні, це ключові питання в державі. З усією повагою до комп'ютерних ігор, до всього іншого, це наша доля, це наше життя. Я хочу почути відповіді на ці питання. Я хочу, щоб Президент говорив з українським суспільством і слухав українське суспільство, яка б складна не була розмова. Бо інакше не можна. Бо сила України – це не Fox News, сила України – це Десантно-штурмові війська і інші роди військ в Україні. Я вітаю ДШВ зі святом! Завжди перші! І з вами переможемо!

Але я хочу звернути увагу на одну деталь в цьому законопроекті. Зараз до першого читання пропонується, що порядок реабілітації, адаптації примусово вивезених дітей буде повністю визначатись Кабінетом Міністрів. Я просто хочу звернутись до профільного комітету, давайте, може, не будемо залишати цей законопроект досить рамковим, а, можливо, до другого читання продумаємо і дамо якусь рамку Кабінету Міністрів, щоб не повністю перекладати всю відповідальність на Кабінет Міністрів, щоб ми на рівні закону як законодавці вже якусь базову модель адаптації, реінтеграції вже продумали на рівні закону, не даючи дискрецію Кабінету Міністрів. Дякую, колеги. Дякую. Можемо переходити до голосування? Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу законопроект за реєстраційним номером 9495 про внесення змін до Закону України "Про охорону дитинства" щодо захисту прав депортованих, примусово переміщених дітей. Прошу голосувати.

За-248 Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Наступний законопроект за реєстраційним номером 10298: проект Закону про внесення змін до статті 212 Сімейного кодексу України щодо визначення осіб, які не можуть бути усиновлювачами. Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою.

За-211 Рішення прийнято. Для доповіді від авторів від комітету запрошується голова підкомітету Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Тетяна Василівна Скрипка. Будь ласка. Шановні колеги, вашій увазі пропонується проект Закону України про внесення змін до статті 212 Сімейного кодексу щодо визначення осіб, які не можуть бути усиновлювачами, за номером 10298. Повномасштабна війна Росії проти України критично впливає на всі сфери нашого життя, особливо на наших дітей. Всім відомо, що діти-сироти, діти, позбавленні батьківського піклування, знаходяться під особливим захистом нашої держави. Сьогодні всі без виключення органи влади, народні депутати, громадськість працюють над тим, щоб діти, які залишились без батьків, виховувались в умовах, наближених до сімейних, або ж були усиновлені. Сімейним кодексом визначено коло осіб, які не можуть бути усиновлювачами, опікунами, піклувальниками або патронатними вихователями чи прийомними батьками, батьками вихователями дитини. Водночас до цього переліку не включено осіб, яких притягнуто до кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність та за підрив національної безпеки України. Тому, враховуючи сучасні реалії, пов'язані з повномасштабною війною, законопроектом 10298 пропонується внести зміни до Сімейного кодексу та унеможливити передачу дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання особам, притягнутим до кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність, та особам, що підривають національну безпеку України, а також особам, які піддавалися адміністративному стягненню за вчинення домашнього

Дякую, колеги. Все ж таки ще раз скажу, що саме категорії дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, знаходяться під особливим захистом нашої держави. Тому ми повинні зробити всі заходи, щоби унеможливити передачу дітей-сиріт дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, особам, які притягнуті за колабораційну діяльність і іншим, які порушують державну нашу безпеку. Тому прошу підтримати за основу.

Це дуже правильний законопроект, який передбачає, що зрадники і колаборанти, вони не можуть бути усиновлювачами. І мені би дуже хотілося, щоб зрадники, колаборанти і інші недолюдки не мали іншого місця у нашій державі, і не могли займати державні посади, і не могли безнаказано зараз жити і працювати в Україні, після того, коли вони її, зокрема, доводили до розрухи і до повномасштабного вторгнення. Для початку давайте згадаємо: а де Баканов? Ми його тут, у Верховній Раді, звільняли за статтями, майже суміжними з державною зрадою, за те, що він довів до того, що в Службі безпеки України були суцільні зрадники і колаборанти, які до сих пір, до речі, теж не покарані. В Баканова немає жодної кримінальної справи, проти нього справа навіть толком і не порушувалася. Це ганьба для всієї української держави. А давайте також згадаємо про Татарова. Сьогодні ми маємо 11-у річницю початку Революції Гідності. Татаров, який казав про "бідний "Беркут", і звинувачував майданівців, і керував побиттям майданівців, зараз сидить в Офісі Президента, курує силовиків, і в документах ДБР Революція Гідності називається масовими заворушеннями з використанням сили, саме зараз. То де наша гідність і де наша свобода? Але давайте також і згадаємо про ебонітові палички, якими треба бити майданівців, щоб діставати електроенергію. Ми до сих пір за ці ебонітові палички від конкретної, знаної вам особи не отримали жодного вибачення. І ця особа пише про свободу і гідність! Так давайте ж ми, дійсно, в цей день згадаємо про свою гідність – і будемо викидати зрадників з усіх державних посад, з усіх середовищ в Україні, бо інакше нам не перемогти московську федерацію. Маленька диктатура велику не переможе! Немає більше бажаючих виступити? Переходимо до голосування, колеги. Прошу зайняти свої місця. Ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу законопроект за реєстраційним номером 10298: проект Закону про внесення змін до статті 212 Сімейного кодексу України щодо визначення осіб, які не можуть бути усиновлювачами. Прошу голосувати.

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування індустріальних парків. Нам потрібно включити його до порядку денного сесії. Пропоную включити це питання до порядку денного сесії. Прошу голосувати. За-219 Рішення не прийнято. Наступне питання 12121. Там був потенціал, без обговорення, Артур Володимирович? 12151. 121, корінні народи. Без обговорення, да?

Розгляд за скороченою процедурою. Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За-210 Рішення прийнято. Для доповіді запрошується народна депутатка України Марія Сергіївна Мезенцева-Федоренко, будь ласка.

Дякую, пане голово. Шановні колеги, шановний український народе, хочемо розтлумачити сенс Тимчасової спеціальної комісії щодо малих і корінних народів Російської Федерації, трошки прозвітувати про нашу вже річну діяльність і попросити колег підтримати ще на один календарний рік нашу роботу. Шановні колеги, у нас триває збройна агресія Росії вже Насправді ця "тисячолітня" війна пов'язана також і з правами малих і корінних народів всередині Російської Федерації. Це 21 національна республіка, це 100 корінних народів так званої імперії, яка поневолила їх права на мову, на культуру, на зовнішній вигляд тощо. І таких республік дуже багато. Це Інгушетія, Північна Осетія, Кабардино-Балкарія, це Чеченська Республіка Ічкерія, Татарстан, Удмуртія, Марій Ел, це Чувашія, Мордовія і багато інших. Чим займається наша тимчасова спеціальна комісія? Вона говорить про те, що єдиний спосіб повалення цієї імперії є повалення внутрішньої ситуації ситуації і деколонізації. Саме це може призвести нас до дійсного справедливого миру, який закладений в основу десяти пунктів плану миру Президента Зеленського. Тому ми повинні будувати, колеги, саме починаючи з парламентського виміру, разом з вами правильну українську політику, яка буде спрямовуватися на усунення військово-політичних загроз всередині самої РФ. Чого ми вже досягли? Колеги, парламенти світу в парламентських асамблеях Ради Європи, в парламентських асамблеях Організації… ОБСЄ уже… Дякую. Тут просто інший комітет, пані Марія. Вибачте. Співдоповідь буде регламентного комітету. Дякуємо, пані Марія, за вашу роботу. Сергій Віталійович Кальченко, будь ласка, від регламентного комітету. Шановна президія, шановні колеги депутати, регламентний комітет на своєму засіданні розглянув проект Постанови Верховної Ради України про утворення Тимчасової спеціальної комісії питань підготовки проекту основних засад державної політики України щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів Російської Федерації, який внесений народними депутатами Мезенцевою-Федоренко та Юрчишиним (реєстраційний номер 12121). У результаті розгляду цього питання комітет ухвалив висновок на проект Постанови, реєстраційний номер 12121, прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді відповідно до частини четвертої статті 20, частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради розглянути проект постанови і визначатись шляхом голосування з урахуванням зауважень, висловлених у... сформульованих у висновку комітету. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запишіться, будь ласка: два – за, два – проти.

Дякую. Шановні колеги, це надзвичайно важливе голосування, очевидно, "Європейська солідарність" його підтримує. В сучасному світі імперії бути не повинно. Кожен народ має право на захист своєї культури, на захист свого майбутнього і на вільний розвиток. Через те, очевидно, наша перемога над Росією, яка є неминучою, це перемога демократії над авторитаризмом, перемога свободи над тиранією. Всі народи, всі народи Російської Федерації мають бути вільними і мають на це право, ми маємо їх в цьому підтримувати. Але, роблячи це, ми повинні і самі показувати приклад цього. Роблячи це, ми повинні і самі тут, в цьому залі, проголосувати за національну територіальну автономію Криму. Ми повинні самі вшанувати кримські корінні народи і кримськотатарський народ, який теж має право на цю землю і бачить своє майбутнє в складі України, як наші друзі і партнери. Шановні колеги, якщо ми цього не зробимо, то далі будуть продовжуватися розмови про те, що робити з Кримом і в який спосіб. Так як ми не хочемо, щоб хтось говорив про Україну без України, так само і про Крим ніхто ані в нашій країні, ані в світі не має права говорити без думки кримськотатарського народу. Це наша спільна земля і ми маємо спільне майбутнє, і ігнорувати цю їхню думку ми не маємо права. Так само, як не повинні ігнорувати думок корінних народів Російської Федерації, повинні підтримувати їх. Так як ми боремося за свою свободу, ми повинні виборювати свободу кожного народу. І у нас не дати Росії їх нищити, і в Росії не дати росіянам нищити власні народи. Дякую. Будь ласка, "Голос", Юрчишин. Будь ласка, Юрчишин Ярослав Романович. Я.Р. Колеги, теж закликаю... Дякую, власне, регламентному комітету, всім колегам, які рік працювали в комісії, і всій Верховній Раді, яка затвердила звіт комісії, але роботи дуже багато, тому ми просимо підтримати підтримати продовження нашої роботи ще на рік. Справа в тому, що весь світ зараз намагається знайти, винайти якусь правильну російську опозицію. Але ми зараз можемо говорити про те, що сам, власне, Путін і його режим визначає, хто є реальною опозицією. Зараз у в'язницях Росії утримуються не лише українські цивільні в'язні, не лише, власне, кримські татари, які активно протистояли анексії Криму, а й дуже багато представників поневолених народів, зокрема: Алтан Очіров, Наталія Філонова, Айхал Аммосов, Айрат Дільмухаметов, Парвінахан Абузарова і багато-багато інших політв'язнів, яких, на жаль, світ не помічає. Чому вони у в'язниці в Росії? Багато через те, що виступали проти загарбницької війни, через те, що боролися за власну суверенність і незалежність. Ми як комісія маємо їм допомогти. Ми як Верховна Рада теж маємо зробити все, щоб всі політв'язні путінського режиму були вільні, а народи отримали суверенність. Підтримайте, будь ласка. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. "Слуга народу", Дмитро Чорний. Доброго дня. Прошу передати слово Михайлу Лабі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайло Лаба, будь ласка. Шановні друзі, ні – імперії тероризму. Звісно, і фракція "Слуга народу" в парламенті України підтримує дану постанову, її кількісний склад та персональний склад. Отже, кожен корінний народ має право на свободу і справедливість. Сьогодні ми святкуємо також річницю Революції Гідності та свободи українського народу, за який боремося щоденно. Саме у взаємодії дана тимчасова спеціальна комісія буде співпрацювати з міжнародними інституціями, з парламентами усіх країн світу, і через шляхом заяви та документів, які будуть надані для співпраці даного питання, буде вирішуватися і контекст роботи даної спеціальної комісії. Також я би хотів привітати сьогодні наші Десантно-штурмові війська, які боронять нашу державу, і не тільки вони. Але такими прикладами взаємодії між органами місцевого самоврядування, парламентом України у мене є така пропозиція, до 31 грудня поточного року максимально збільшити пріоритет у підтримці наших Збройних Сил, наших усіх бригад, які сьогодні захищають нашу державу. І от на прикладі, вчора, відмічу Чопську міську раду, яка передала у Харківську область 3-й окремій штурмовій бригаді 120 FPV-дронів. Якщо кожна громада в Україні до 31 грудня хоча би по 10 FPV-дронів чи інших дронів, яких марок у вас запитують, допоможе нашому війську, ми з кожної області зберемо по тисячі дронів. Ви і так допомагаєте, всі допомагаємо, але гуртом ми скоріше будемо тримати позицію на фронті... Переходимо до голосування, викладених у висновку, та з необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань підготовки основних засад державної політики України щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів Російської Федерації (реєстраційний

За-247 Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Колеги, далі у нас друге читання. Реєстраційний номер 5652: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо заходів, спрямованих на поновлення прав засуджених осіб та осіб, взятих під варту, у зв'язку з неналежними умовами тримання. Ми домовлялись, у нас там "Батьківщина" бажала, 3 хвилини, Михайло Михайлович Цимбалюк. Ви знялися, так? Добре. У нас є Дмитрієва Оксана. Пані Дмитрієва, будь ласка, на трибуну. Вона міняє правки на виступ. І Григорій Миколайович Мамка, у вас хвилина була.

Доброго дня! Шановні колеги, я зараз хочу поговорити про лікарів, про нашу українську медицину, про наших лікарів, які працюють 24/7. Під обстрілами з перших днів повномасштабної війни вони лікують наших поранених, вони лікують наших цивільних і вони мають бути в повному обсязі. Лікарі і зараз навіть під обстрілами продовжують своє лікування, вони рятують життя. І ми зараз повинні говорити про те, якось реагувати на те, що зараз ідуть зміни Кабінету Міністрів в Постанові про бронювання наших медиків. Це в проекті Постанови деякі питання бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану є норма, яка просто вбиває нашу українську медицину. Пунктом 12 в порядку бронювання у цьому проекті передбачено, що у кількості військовозобов'язаних для дотримання квоти не враховуються військовозобов'язані жінки та ті військовозобов'язані, які мають відстрочку з інших причин. У медицині квота на бронювання лише 50 відсотків, не як для громадських організацій, там, де 100 достойні того, щоб їх забронювати на 100 відсотків, щоб вони могли працювати, щоб ці наші команди були повністю укомплектовані, щоб наші поранені, які… військові, які отримали поранення, могли отримати повноцінну і якісну медичну допомогу. Колеги, я дуже прошу, щоб ми вже втрутилися в це питання і вирішили його, бо медицина – це наш медичний другий фронт. І вона має бути повністю укомплектована і працювати так, як треба, в повному обсязі. Дякую вам.

утримання, умов утримання, попереднього утримання в так званих слідчих ізоляторах є проблемою не тільки сьогодні в державі, ми з цього приводу маємо найбільше застережень від наших міжнародних інституцій. хто приїжджає і відвідує ці місця, вони відмічають вкрай незадовільний стан. Цей законопроект до другого читання, на нашу думку, покращений. І створення комісій, де можна подавати скарги, які будуть реально перевіряти стан утримання, харчування, всі інші норми міжнародні щодо слідчих ізоляторів – це є надзвичайно потрібна річ. Звичайно, складно говорити про приведення норм до європейських стандартів. Але ще раз підкреслюю, роками люди, особи, які не засуджені, а перебувають під слідством, вони знаходяться в слідчих ізоляторах в неприпустимих умовах, де справді є порушення прав людини. І ще раз підкреслюю, ця реформа, яка ніяк не завершиться, повинна слугувати одному: перше – захист прав людини, презумпція невинуватості і створення всіх умов, не тільки платні камери утримання, а всіх, підкреслюю, умов для того, щоб люди перебували до рішення рішення суду, яке вступає в законну силу, в нормальних людських умовах. Фракція "Батьківщина" буде голосувати за цей законопроект і запрошую всіх інших підтримати його. Дякую. Переходимо до голосування. Шановні колеги, в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками законопроект за реєстраційним номером 5652: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо заходів, спрямованих на поновлення прав засуджених осіб та осіб, взятих під варту, у зв'язку з неналежними умовами тримання. Прошу голосувати.

За-249 Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Наступний теж друге читання, реєстраційний… Закон прийнято в цілому. Законопроект 9462: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень про судовий контроль. Можемо переходити до голосування? Переходимо до голосування. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками законопроект за реєстраційним номером 9462: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень про судовий контроль. Прошу голосувати.

За-227 Рішення прийнято. Закон ухвалено в цілому. Шановні колеги, може, наступний без обговорення, раз так пішло у нас весело? Добре. Наступний законопроект за реєстраційним номером 11543: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти. Пропоную включити це питання до порядку денного сесії.

За-236 Рішення прийнято. Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. За-206 Рішення прийнято. Для доповіді від авторів і від комітету запрошується голова підкомітету Комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Миколаївна Гришина, 4 хвилини. Шановні колеги! Шановний український народе! Сьогодні ми з вами розглядаємо надважливий законопроект – це законопроект про внесення змін до Закону "Про повну загальну середню освіту" щодо запровадження заходів безпеки в наших школах. Чому цей законопроект є надважливим? Тому що цей законопроект спрямований на безпеку наших дітей, на безпеку наших освітян. Саме зараз, враховуючи всі ризики, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації проти України, коли наші захисники і захисниці героїчно боронять нашу країну, протистоять ворогові, наша задача як парламенту, як влади в країні зробити все для того, щоб наші діти і наші вчителі мали можливість навчатися і працювати в безпечних умовах. Цей законопроект було розроблено за ініціативи Міністерства освіти України, Міністерства внутрішніх справ України. Я дякую всім народним депутатам майже з усіх фракцій, що стали співавторами цього законопроекту. Колеги, ми з вами провели велику роботу, було багато дискусій, внаслідок чого з'явився цей законопроект. І я дуже радію з того, що парламент об'єднується в тих питаннях, коли мова йде про безпеку наших дітей. Уряд наш вже зробив достатньо велику роботу щодо створення безпечного освітнього середовища. І зараз прийшов час прийняти рішення парламенту затвердити на рівні закону поняття "безпечне освітнє середовище" і весь комплекс заходів, які включає процес забезпечення цієї безпеки. Зважаючи на відсутність на рівні закону встановлених заборон та обмежень щодо перебування на території та в приміщеннях закладів освіти та відповідних правових механізмів забезпечення дотримання таких заборон і обмежень, школи на жаль нерідко стають місцем потенційних загроз як внутрішніх, так і зовнішніх. Саме тому цей законопроект передбачає встановлення комплексу… запровадження комплексу заходів, до яких належатимуть: Перше. Це цивільна безпека – це наші укриття. Друге. Пожежна охорона. Третє. Обмеження доступу сторонніх осіб до закладів загальної середньої освіти, зокрема тих, хто перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння або приносить небезпечні предмети. Це значно зменшить ризики інцидентів, які ставлять під загрозу життя та здоров'я наших дітей та наших освітян. Друге. Облаштування шкіл тривожними кнопками та огородженнями. Колеги, тут окремо хочу зауважити, у нас було багато дискусій щодо цих питань щодо того, що запровадження запровадження саме цих норм потребуватиме великого фінансування з місцевих громад. Ми пропрацювали ці положення щодо тривожних кнопок. Хочу вам сказати, що 93 відсотки наших шкіл вже забезпечені тривожними кнопками, і нам залишилось залишити декілька відсотків… пропрацювати ще декілька відсотків шкіл, щоб кожна школа була забезпечена тривожною кнопкою миттєво в разі загрози життю або здоров'ю можна було викликати поліцію. І друге – огородження. Норма щодо огородження так само викликала багато дискусій. Я думаю, що до другого читання ми її приберемо або замінимо на встановлення меж. Тому що для нас дуже важливо встановити межі території школи, на яких буде діяти система безпечного освітнього середовища. Тому внаслідок цього не буде ніяких фінансових ризиків для наших місцевих громад.

"Слуга народу", Заремський, будь ласка. Прохання передати слово Бабаку Сергію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Бабак, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги! Насправді дуже важливий законопроект, цей законопроект підтримують і освітяни, і управління освіти, і директори шкіл. Всі розуміють його необхідність. Є деталі по певним його нормам. До другого читання ми його доопрацюємо, а зараз прошу всіх підтримати його в першому читанні за основу. Щиро дякую. Шановні колеги, пане головуючий! Кириленко, "Батьківщина". Закон, безумовно, на часі, а тому велика подяка авторам і особливо нашій колезі Юлії Гришиній, яка провела величезну роботу з усіма без виключення причетними структурами, органами, громадськими організаціями, засновниками і, звичайно, правоохоронними органами. В результаті на розгляд депутатам внесено важливий і добротний документ, в якому, іще раз підкреслимо, окреслені параметри щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти, визначені відповідальні, коло їх обов'язків, встановлюються правила перебування осіб на території та в приміщеннях освітніх закладів і обмежується коло таких осіб, що дуже важливо. Є директивна вимога огородження території. Облаштовуються заклади освіти технічними засобами охорони і так дальше. На засіданні комітету, хочу відзначити знаковий факт, всі без виключення причетні до теми структури, розуміючи, який це обсяг роботи і відповідальності, одностайно закликали підтримати для них таке навантаження. Бо всі реально розуміють і усвідомлюють, що в умовах війни ворог не просто іде на ескалацію, б'ючи ракетами, бомбами по гуртожитках, дитячих садках і лікарнях, він іде і на цинічні диверсії. Всі ж ми знаємо про факти підпалів автомобілів військових не тільки у прифронтовій зоні, а і а і в тилу. Що тоді говорити про школи, ліцеї, гімназії, де одночасно сотні і тисячі дітей? Науково-експертне слушно зауважує, що це повинно стосуватися і вищих навчальних закладів. І ще до Юлії Миколаївни пропозиція, а подивитися, школи працюють, як гуртки, в прифронтовій зоні, а це що? Яка небезпека може бути? Нам треба врегулювати і це питання, щоб у нас не було таких сумнівних речей. В цілому, друзі, давайте підтримаємо і до другого читання доопрацюємо. Дуже важливий і необхідний закон. Дякую.

Дякую. Колеги, ну, звичайно, "Європейська солідарність" буде підтримувати цей законопроект, але ви самі бачите і чули доповідачку шановну. Тривожні кнопки: 93 відсотки шкіл їх і так мають. Огорожі: ті, хто міг собі це забезпечити, хороші і сильні школи, це мають, поганим треба буде (умовно поганим), але треба буде це побудувати. Питання: де взяти на це кошти? Згадайте, в серпні Кабінет Міністрів прийняв постанову, якою зобов'язав всі школи мати укриття. І що почали робити школи? Бюджету немає, ПДФО з громад ми забрали, будувати ці укриття немає за що. Вони боялися, що їх будуть зачиняти, закрили на це очі, просто домовилися, що вони автобусами покласно возять дітей в підвали до сусідів в маленьких містах або в якісь укриття, де ці укриття існують, в більших містах. Без фінансування, без комплексної підтримки освіти ми не реалізуємо ті хороші і правильні ідеї, які закладені в законі наших парламентських колег. Через те уряд має переглянути це. Згадайте проект бюджету, ганебний, соромний, який стосується освіти, в першому читанні. Добре, до другого читання уряд хоча би частково врахував ці пункти: дав субсидії на шкільні автобуси, допоміг ще певними речами. Президент тут виступав і казав, що буде забезпечення харчове для всіх учнів всіх шкіл, а там лише молодші класи закладені в бюджеті. Так що ми будемо це підтримувати, але ми вимагаємо усвідомити важливість освіти для нашої країни і вимагаємо гроші давати на освіту, а не на будівництво розв'язок навколо Києва під час війни. Дякую. Шановний пане Голово, шановні колеги! Записаний Арешонков на виступ, і я біля мікрофона. Дякую. Перше. Те, що стосується даного законопроекту. Депутатська група "Довіра" є в співавторах, і ми будемо підтримувати його в першому читанні, тому що він важливий для всієї країни. Зараз точаться в залі дискусії серед професіоналів і в цілому серед депутатів, що потрібно допрацьовувати цілий ряд моментів. Тому що те, що пов'язано особливо з фінансуванням, потрібно чітко розмежовувати: що залишається за засновниками, за органами місцевого самоврядування, а що чітко бере на себе держава. Сьогодні ми можемо говорити про те, що державні напрямки працюють: іде підготовка і перепідготовка вчителів на базі установ підвищення професійної кваліфікації, навчальні програми готуються і багато потрібного сьогодні напрацьовується. Водночас мені здається, що в цілому по країні загально усвідомлення посилення безпеки в навчальних закладах ще немає серед громадян, і нам потрібно на цьому акцентувати увагу. В тому числі всі органи влади всіх рівнів мають зрозуміти, що питання безпеки дітей – це їх безпосередньо питання, тому кожен має долучитись на тому рівні, де може. Водночас погоджусь, давайте чітко розмежуємо, хто за що відповідає, але задіяти всі резерви, в тому числі досвід тих, хто повернувся з фронту. Сьогодні формування територіальних громад, які мають великий потенціал, їх можна залучати до питань безпеки в школах і таке інше.

ми солідарні і з колегами, які наголошують на тому, за чиї кошти буде забезпечена ця безпека у школах. Якщо це ляже додатковим навантаженням на місцеве самоврядування, це непідйомне. Директори шкіл запитують про зарплати тих поліцейських, які будуть у школах, тому що це зарплати, які будуть найвищими у школах, перевищуючи і зарплати вчителів, і директорів, це теж наступне питання. Тому оці фінансово-матеріальні питання, їх дуже багато і тому потрібно до другого читання усе це забрати, інакше цей законопроект у другому читанні буде безперспективним. Дякую.

Зверніть увагу, що забезпечення безпеки – це обов'язок держави, надати всі можливості. Обов'язок громадянина також захищати державу, що на даний час, під час воєнного стану, ми бачимо наглядними прикладами, геройськими вчинками. Цей закон каже про те, що необхідно поставити охорону. Яку, комерційну чи державну? Якщо комерційну, то хто буде платити, школи чи інші спонсори, щоб ми до спонсорів не штовхнули людей. Якщо державну, то Національна поліція, але цим законом, на жаль, не вносяться зміни до Закону України про поліцію. То ми знову втрачаємо 116-у і добавити цю норму для того, щоб зробити, внормувати. У нас кнопки комерційні і зараз можуть заключати, чи державна буде охорона. Цього немає, на жаль. На жаль, немає змін і 116… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Переходимо до голосування, шановні колеги. Ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 законопроект за реєстраційним номером 11543: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти. Прошу голосувати. За-235 Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Шановні колеги, не розходьтесь, далі у нас низка голосувань без обговорення, а потім запити. Отже, наступне питання 0279: проект Закону про ратифікацію Договору про дружбу та співробітництво між Україною та Республікою Албанія. Пропоную прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Прошу голосувати. За-247 Рішення прийнято. Закон ухвалено в цілому. Наступний законопроект також без обговорення. Реєстраційний номер 0178: проект Закону про приєднання України до Угоди про заходи держави порту з недопущення, стримування та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства. Пропоную прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та з необхідними техніко-юридичними поправками. Прошу голосувати. За-250 Рішення прийнято. Закон ухвалено в цілому. Наступний законопроект за реєстраційним номером 11147: проект Закону про компенсацію за пошкодження та знищення автомобільних транспортних засобів внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України. Увага, пропозиція повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу голосувати повернення. За-238 Рішення прийнято. І наступний також повернення. 9189: проект Закону про внесення змін до статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо повернення гарантій виконання договорів підряду на час дії воєнного стану. Пропонується повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу голосувати.

по два рази на кожен запит. Тому давайте ми швиденько пройдемо їх і далі я зачитаю всі запити, які надійшли до інших органів влади. Отже, депутатські запити до Президента України. Групи народних депутатів (Федора Веніславського, Олександра Федієнка та інших. Всього 11 депутатів) до Президента України про присвоєння звання Герой України військовослужбовцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які знищили російські літаки А-50У та Ту-22М3. Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту. Будь ласка, голосуємо. Колеги, давайте голосувати! За-227 Рішення прийнято. Будь ласка, по фракціях. Але я ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до Президента України. Будь ласка, голосуємо. Сядьте на свої місця, будь ласка, і голосуємо.

За-232 Рішення прийнято. Депутатський запит Володимира Крейденка до Президента України щодо ухвалення рішення про прийняття до громадянства України осіб щодо яких Комісією при Президентові України з питань громадянства було прийнято рішення про внесення пропозицій Президентові України щодо задоволення заяв про прийняття до громадянства України, та рішення про прийняття яких до громадянства України тривалий час Президентом України не приймалося. Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту до Президента України. Будь ласка, голосуємо. За-192 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до Президента України. Будь ласка, голосуємо. За-213 Рішення не прийнято. Депутатський запит Арсенія Пушкаренка до Президента України щодо присвоєння молодшому сержанту Національної гвардії України Ткачуку Віталію Віталійовичу звання Герой України (посмертно) та нагородження орденом "Золота Зірка". Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту до Президента України. Прошу голосувати. Галя, голосуємо. Галина Миколаївна.

Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до Президента України. Запит стосується військовополонених і їх родин. Прошу голосувати. За-219 Рішення не прийнято. Депутатський запит Юрія Кісєля до Президента України про присвоєння звання Герой України генеральному директору комунального підприємства "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова" Дніпропетровської обласної ради" Риженку Сергію Анатолійовичу. Прошу голосувати. За-215 Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до Президента України. За-219 Рішення не прийнято. Депутатський запит Антона Яценка до Президента України щодо присвоєння звання Героя України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, військовослужбовцю Збройних Сил України Швецю Володимиру Миколайовичу (посмертно). Будь ласка, ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту до Президента України. Голосуємо. За-222 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до Президента України. Будь ласка, голосуємо.

Пане Пушкаренко, ми ваш запит підтримали, підтримайте, будь ласка, інших запити. Ставлю на голосування запит групи народних депутатів (Ірини Никорак, Ахтема Чийгоза та інших. Всього 17 депутатів) до Президента України щодо відновлення порушених прав та та законних інтересів членів сімей зниклих безвісти та полонених бійців 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина". Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту до Президента України. Будь ласка, голосуємо. 12:40:58

За-210 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до Президента України. За-206 Рішення не прийнято. Наступний запит групи народних депутатів (Наталії Піпи, Романа Лозинського та інших. Всього 8 депутатів) до Президента України щодо посилення заходів з проведення в Україні щоденної

За-198 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до Президента України.

За-209 Рішення не прийнято. Наступний запит групи народних депутатів (Івана Чайківського, Тараса Батенка та інших. Всього 8 депутатів) до Президента України щодо присвоєння звання Герой України кулеметнику 105-ї окремої бригади сил ТрО Збройних Сил України Крупі Любомиру Левковичу (посмертно). Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту до Президента України. За-216 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до Президента України.

Наступний запит Людмили Марченко до Президента України щодо вжиття невідкладних заходів для відновлення справедливості у розслідуванні смерті хірурга і військовослужбовця Олега Бенци. Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту до Президента України. За-202 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до Президента України. За-204 Рішення не прийнято. Наступний запит Ростислава Тістика до Президента України про присвоєння звання Герой України (посмертно) головному сержанту, командиру відділення 5-ї окремої штурмової Київської бригади Іванюку Ігорю Вячеславовичу. Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту до Президента України.

За-218 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до Президента України. За-219 Рішення не прийнято. По фракціях. Наступний депутатський запит групи народних депутатів (Ігоря Кривошеєва, Анатолія Костюха та інших, всього 17 депутатів) до Президента України щодо присвоєння Героя України (посмертно) Роману Гапаку, молодшому сержанту 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту до Президента України.

За-217 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до Президента України. (Шум у залі) Хай ходять на роботу. За-214 Рішення не прийнято. По фракціях, будь ласка. Наступний депутатський запит Ростислава Тістика до Президента України про присвоєння звання Герой України бійцям 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Владиславу Стоцькому, Роману Омеляненку та Олександру Хом'яку (посмертно). Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту до Президента України. За-216 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до Президента України. За-219 Рішення не прийнято. По фракціях, будь ласка. Наступний запит Олександра Качури до Президента України про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" командиру машини штурмової роти штурмового батальйони 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Миронюку Сергію Сергійовичу (посмертно). Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту до Президента України. За-217 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до Президента України. За-213 Рішення не прийнято. Наступний запит знову Олександра Качури до Президента України про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" старшому стрільцю-оператору 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Буряку Данилу Олексійовичу (посмертно). Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту до Президента України.

За-207 Рішення не прийнято. Наступний запит Олександра Качури до Президента України про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" стрільцю-снайперу 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Сергієнку Андрію Сергійовичу. Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту до Президента України. За-207 Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до Президента України.

За-209 Рішення не прийнято. По фракціях, будь ласка. Дякую. Наступні запити групи народних депутатів (Ірини Геращенко, Михайла Бондаря та інших всього 9 депутатів) до міністра внутрішніх справ України щодо вжиття невідкладних заходів розслідування нападу на Павла Куща (Климента), митрополита Кримського та Сімферопольського Православної Церкви України, військовослужбовця Збройних Сил України. Антона Яценка до Уманського міського голови щодо надання інформації стосовно обсягу туристичного збору, сплаченого на території Уманської міської територіальної громади

відмінне від земельної ділянки, для учасників бойових дій. Галини Третьякової до директора Державного бюро розслідувань про надання інформації щодо розміру середньомісячної нарахованої заробітної плати. Анатолія Бурміча до Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України щодо ремонту автомобільної дороги Т-23-09 на ділянці від міста Бердичів до міста Чуднів Житомирської області. до Голови Служби безпеки України щодо вжиття дієвих заходів реагування для визволення з полону військовослужбовців. Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка до віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністра юстиції України щодо довготривалого невиконання судових рішень. Групи народних депутатів (Івана Чайківського, Тараса Батенка та інших. Всього 8 депутатів) до міністра оборони України щодо присвоєння звання Герой України кулеметнику 105-ї окремої бригади Сил ТрО Збройних Сил України Крупі Любомиру Левковичу (посмертно); Олександра Ткаченка до Прем'єр-міністра України щодо можливого неправомірного відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення у Одеській області. Володимира Крейденка до тимчасово виконуючого обов'язки міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України щодо надання повного переліку українських неурядових організацій, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, що були включені до переліку відповідно до Порядку, затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 18 червня 2024 року №160, а також щодо надання копій повних пакетів документів, поданих зазначеними українськими неурядовими організаціями; Ірини Геращенко та Марії Іонової до міністра оборони України щодо вжиття невідкладних заходів реагування на постачання неякісних продуктів харчування військовослужбовцям Збройних Сил України та притягнення причетних осіб до відповідальності. Групи народних депутатів (Ірини Геращенко, Наталії Піпи та інших. Всього 8 депутатів) до Голови Державної міграційної служби України щодо можливості отримання та продовження строку дії біометричних паспортів для громадян України, котрі оформили тимчасовий захист в Республіці Ірландія після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Антона Яценка до Уманського міського голови щодо надання інформації. Олександра Бакумова до Харківського міського голови щодо вжиття невідкладних заходів з відновлення зруйнованих (пошкоджених) будинків громадян - жителів міста Харкова. Володимира Крейденка до Прем'єр-міністра України щодо надання копій пакетів документів, які входять до запитів для залучення міжнародної технічної допомоги проектів (програм), діючих станом на 25.10.2024 року, зареєстрованих в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, а також надання копій повних пакетів документів, поданих реципієнтами та партнерами з розвитку або уповноваженими партнерами з розвитку особами до Секретаріату Кабінету Міністрів України для державної реєстрації проектів (програм), що є діючими станом на 25.10.2024 року. Антона Яценка до Уманського міського голови щодо надання інформації стосовно використання коштів місцевого бюджету Уманської міської територіальної громади на надання правової допомоги та послуг з юридичного консультування та юридичного представництва. до Уманського міського голови щодо надання інформації та копій документів стосовно діяльності юридичного відділу виконавчого комітету Уманської міської ради. Олександра Ткаченка до Голови Служби безпеки України стосовно вжиття дієвих реагування сил пошуку військовослужбовця Гліба Ємельянова. Антона Яценка до міністра внутрішніх справ України щодо надання інформації. Олександра Ткаченка та Антоніни Славицької до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення функціонування об'єктів критичної інфраструктури. Антона Яценка до начальника Департаменту з питань виконання кримінальних покарань щодо надання інформації стосовно відбування покарання. Павла Сушка до міністра соціальної політики України про забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на зростання в сімейному оточенні. Галини Третьякової до Керівника Апарату Верховної Ради України щодо надання інформації стосовно розмірів виплаченої заробітної плати окремим народним депутатам України. Олександра Ткаченка до Офісу Генерального прокурора щодо неналежного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні. неналежного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Олександра Ткаченка та Антоніни Славицької до Офісу Генерального прокурора щодо неналежного проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях. Володимира Мороза до міністра внутрішніх справ України щодо врегулювання питання оповіщення сигналу "Повітряна тривога". Максима Дирдіна до Первомайського міського голови Миколаївської області щодо надання інформації про радників, консультантів, помічників Первомайського міського голови Миколаївської області Демченка Олега Михайловича. Дмитра Разумкова до голови правління акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" щодо правомірності відчуження майна державного банку акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк". Софії Федини до Секретаря Ради національної безпеки і оборони України щодо реагування на численні факти незаконного набуття посадовими особами органів державної влади статусу осіб з інвалідністю, нарахування таким особам пенсій та притягнення винних в оформленні фіктивних документів

спецпотягів для потреб евакуації представників органів державної влади до Західної України та централізованого перевезення народних депутатів України на пленарні засідання Верховної Ради України протягом лютого-травня 2022 року. Ірини Фріз до міністра соціальної політики України, Голови правління Пенсійного фонду України щодо реагування на численні факти незаконного набуття посадовими особами органів державної влади статусу осіб з інвалідністю, нарахування таким особам пенсій та притягнення винних в оформленні фіктивних документів осіб до юридичної відповідальності. Максима Заремського до Прем'єр-міністра України щодо створення безбар’єрного доступу до інфраструктури, транспорту, зайнятості, освіти, отримання публічної інформації, послуг із боку держави та бізнесу. Максима Заремського до Прем'єр-міністра України щодо подолання демографічної кризи в Україні. Максима Заремського до Прем'єр-міністра України щодо експлуатаційного ремонту, будівництва доріг державного, місцевого, комунального значень в гірських громадах Буковини та створення дорожнього фонду громад. Максима Заремського до Прем'єр-міністра України щодо прирівняння корупції під час воєнного стану до державної зради. Максима Заремського до Прем'єр-міністра України щодо оплати праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки. Максима Заремського до Прем'єр-міністра України щодо встановлення ставки податку для лісових земель від 0,3 до 0,5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки та нарахування до бюджету громад 100 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Максима Заремського до Прем'єр-міністра України щодо необхідності проведення реформи культурної сфери. Максима Заремського до Прем'єр-міністра України щодо внесення змін до вимог щодо обсягу медичних послуг для закладів, які розташовані у гірських місцевостях, та збереження Пологового відділення Комунального некомерційного підприємства "Путильська багатопрофільна лікарня". облаштування у 2025 році міжнародних пунктів пропусків "Шегин– Ізвоареле-Сучевей" та "Руська – Ульма" та включення цих об’єктів до Плану заходів з облаштування прифронтових пунктів пропуску. Максима Заремського до Прем'єр-міністра України щодо державної підтримки розвитку тваринництва та гірських територій. Антона Яценка до виконувача обов’язків керівництва Черкаської обласної прокуратури щодо надання інформації та копій документів. Володимира Мороза до начальника Миколаївської обласної військової адміністрації, начальника Черкаської обласної військової адміністрації, начальника Чернігівської обласної військової адміністрації щодо надання інформації стосовно внутрішньо переміщених осіб. Олександра Бакумова до Харківського міського голови щодо забезпечення принципу відповідальності перед територіальною громадою міста Харкова органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Олега Воронька до начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації, начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації, першого заступника начальника Вінницької обласної військової адміністрації щодо надання інформації стосовно внутрішньо переміщених осіб. Валерія Гнатенка до начальника Харківської обласної військової адміністрації, начальника Львівської обласної військової адміністрації, начальника Івано-Франківської обласної військової адміністрації, начальника Рівненської обласної військової адміністрації, начальника Тернопільської обласної військової адміністрації, начальника Хмельницької обласної військової адміністрації щодо надання інформації стосовно внутрішньо переміщених осіб. Олександра Ковальова до начальника Одеської обласної військової адміністрації, начальника Херсонської обласної військової адміністрації, начальника Донецької обласної військової адміністрації щодо надання інформації стосовно внутрішньо переміщених осіб. Олександра Лукашева до начальника Житомирської обласної військової адміністрації, начальника Закарпатської обласної військової адміністрації, начальника Волинської обласної військової адміністрації щодо надання інформації стосовно внутрішньо переміщених осіб. Антоніни Славицької та Анатолія Гунька до Міністра соціальної політики України щодо надання інформації стосовно внутрішньо переміщених осіб. до начальника Запорізької обласної військової адміністрації, начальника Київської обласної військової адміністрації, начальника Київської міської військової адміністрації, Київського міського голови щодо надання інформації стосовно внутрішньо переміщених осіб. Володимира Крейденка до виконувача обов'язків Голови Фонду державного майна України щодо надання вичерпного переліку вільних об’єктів (баз відпочинку, гуртожитків, санаторіїв тощо) із зазначенням їхніх інтересів, що знаходяться на балансі Фонду державного майна України на всій неокупованій території України, які можуть бути використані для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Володимира Крейденка до виконувача обов’язків директора державного підприємства "Укрхімтрансаміак" щодо надання інформації про заробітні плати та інші доплати і премії, які отримав кожен працівник державного підприємства за період з 1 січня 22-го року по 31 по 31 жовтня 24-го року (помісячно), а також надання вичерпної інформації щодо функціональних обов’язків кожного з працівників державного підприємства "Укрхімтрансаміак", які отримали заробітні плати та інші доплати і премії за період з 1 січня 2022 року по 31 жовтня 2024 року. Олександра Качури до міністра освіти і науки України щодо забезпечення конституційного права дітей Сумщини на освіту. Олександра Качури до Головного Координаційного штабу з питань з питань поводження з військовополоненими щодо сприяння звільненню з російського полону або інтернуванню в третю країну третю країну важкопоранених військовополонених захисників Маріуполя, які постраждали 29.07.2022 року під час теракту в Оленівці. Павла Бакунця до виконувача обов’язків Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо правомірності відведення земельних ділянок навколо Яворівського кар’єру.

розгляду питань порядку денного. У нас є ряд постанов про скасування рішень Верховної Ради України. Нагадую, що згідно з частиною дев'ятої статті 48 Регламенту Верховної Ради України всі вони розглядаються без обговорення за скороченою...

зараз ми розглядаємо Постанову про скасування рішення Верховної Ради про прийняття в цілому змін до Закону України "Про Рахункову палату", так звана реформа Рахункової палати. Перш за все я хочу звернути увагу на те, що в цьому скликанні якась дуже погана тенденція у нас, коли серйозні питання розглядаються, народних депутатів в залі практично немає. Сподіваюся, що колись ця тенденція зміниться на краще і депутати будуть голосувати за важливі рішення. Стосовно взагалі рішення Верховної Ради стосовно Закону про зміни до Закону України "Про Рахункову палату". Позавчора ми слухали Президента України, який презентував у стінах Верховної Ради План внутрішньої стійкості. Цей план складав 10 пунктів. І неможливо не погодитися з тим планом. взагалі складовою цього плану це була фінансова складова, оскільки кожен з 10 пунктів передбачає перш за все фінансову складову. зміни до Закону України "Про Рахункову палату", так звана реформа Рахункової палати, абсолютно не корелюється з цим планом. І я не можу зрозуміти, як от в цій в цій ситуації ми маємо діяти. Ми маємо діяти тільки по-одному, ми маємо скасувати рішення Верховної Ради і повернути цей законопроект на повторний розгляд Верховної Ради. Захмарні зарплати членів Рахункової палати, неконституційні повноваження, всі ці обставини однозначно свідчать про те, що рішення Верховної Ради має бути скасоване, за що і прошу проголосувати. Дякую.

Шановні друзі, щоб ніхто не сумнівався, якщо б не було оцих проектів постанов, Президент би давно уже підписав цей закон, бо це ж важливий закон. Це дати його подрузі, це її сестра, вона директорка фірми, на яку оформлена вілла родини Зеленських в Італії. То, звичайно, пані Піщанській треба дати 400 тисяч гривень зарплати, а краще, може, і 800. Та що там, давайте мільйон дамо, така людина. Точно би Президент би давно вже підписав. Але тут внесли постанови, тому поки не може підписати. А в мене питання, а коли Президент збирається підписати Закон про те, щоб не мобілізовували обмежено придатних 18-25 років? Ми з вами тут проголосували 11379-д 15 жовтня, сьогодні 21 листопада. Чи Президент ручку загубив, немає чим написати? Чи просто затерялось, загубилось? Він позавчора з цієї трибуни сказав: ми не будемо знижувати мобілізаційний вік. Ми всі це чули. То, пане Президенте, будь ласка, негайно виконайте свій конституційний обов'язок, підпишіть Закон по хлопцям обмежено придатним 18-25 років. Виконайте свою обіцянку не знижувати мобілізаційний вік, захистіть цих дітей. Ви це можете робити і ви це можете зробити. Чому Закон свій дуже важливий про державні нагороди, я не сперечаюсь, вчора ми проголосували, вчора його Зеленський підписав. Тут сили є і натхнення є. А чому 36 днів лежить закон про хворих хлопців 18-25 років? Да, ну, невже не соромно. Звертаюсь, прошу, закликаю. Нічого іншого зробити не можу, але з найвищої трибуни в державі. Пане Президенте, поважайте Конституцію, поважайте громадян України, підпишіть закон... Бакумов Олександр Сергійович, "Слуга народу". який вносив зміни до Закону "Про Рахункову палату". Щодо скасування рішень Верховної Ради у зв'язку з порушенням норм Регламенту, на цей момент я не почув жодного мотиву, жодної обставини, які порушували б Регламент і не дозволяли Голові Верховної Ради підписати цей законопроект, вже закон. Тому є пропозиція переходити до голосування та визначатися. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію прийняти в цілому Постанову з реєстраційним номером 10044-д-П: проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 30.10.2024 про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Рахункову палату" та деяких інших законодавчих актів України (реєстраційний

проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Рахункову палату" (реєстраційний номер 10044-д від 16.09.2024). Доповідає народний депутат України Дмитро Олександрович Разумков. Будь ласка.

Д.О. Шановні колеги, що таке СЗЧ? От ви сьогодні проголосували пом'якшення СЗЧ, і я, в принципі, зараз розумію, чому. Тому що в залі більша частина, та не більша частина, а я думаю, що 90 відсотків всіх депутатів теж пішли б в СЗЧ. Якщо зараз піднімуть камери і побачать, що відбувається в стінах парламенту, плюс, мінус, те саме. Можете ще для себе проголосувати закон про пом'якшення про СЗЧ. Щодо Рахункової палати, щодо конституційності, щодо Регламенту, чому взагалі ми тут зібралися. Тому що дійсно був прийнятий закон, який порушує і Регламент, і Конституцію. Конституцію порушувати не можна. Якщо гарант Конституції Президент Зеленський після цього підмахне Закон "Про Рахункову палату", знаючи, що він порушує і Конституцію, і Закон про Регламент, і перевищує свої повноваження, то це буде його відповідальність. До речі, він свого часу під час виборчої кампанії 2019 року казав, що якщо він порушить закон, то він піде з посади. Я думаю, що таких прикладів порушення закону в діях Президента є багато. Якщо ми з вами говоримо про те, що відбулося, а відбулося наступне. Вам розповідають: немає грошей, немає грошей на військових, немає грошей на лікарів, немає грошей на вчителів, немає грошей на пенсії, немає грошей на виплати вепеошникам, немає грошей на відновлення майна, майна, яке було знищено у людей, які не готувалися до війни. А, дійсно, повірили і Президенту, і Арестовичу, і всім іншим "говорящим головам" Офісу Президента про те, що війни не буде і треба готуватися до шашликів, розпаковувати валізи тощо. Так от для цього всього в державному бюджеті влади грошей немає, а для виплат понад 4,5 мільйона гривень на рік Піщанській, яка є наближеною до родини Зеленських людиною, є. Для утримання 36 радників по 72,5 тисячі гривень чи 75,5 тисяч гривень зарплати гроші є. На утримання всього апарату Рахункової палати пів мільярда гривень в бюджеті правкою 1800 є є 517 мільйонів. Знайшли. Тому що це для своїх. Це працює закон, що закон один для всіх. Але це не стосується ані Офісу Президента, ані влади в цілому. А що у нас відбувається по всім іншим напрямкам? Що у нас відбувається з видатками на Офіс Президента, кількість якого хочуть збільшити на 19 відсотків? А що у нас відбувається взагалі з бюджетом, за який ви проголосували, він же абсолютно не збалансований? Чи знову будете потім у березні стояти і розповідати, ой, ми думали, що війна завершиться всередині року, а вона не завершилась. Вона не завершилась. Вона не завершилась, тому що ви їй грошей у відповідному об'ємі не виділили, коли вам про це казали, що той бюджет, за який ви голосуєте у 2023 році, це папірець, який не вартий нічого, навіть того паперу, який був витрачений для того, щоб його надрукувати. Ви за це проголосували, а потім закінчили з зарплатою військовим. Ви про це мовчите. Ви пообіцяли демобілізацію. Її немає. А підняття податків, яке ви не обіцяли, ви забезпечили. Коли ви забезпечили підняття видатків видатків на державний апарат, що ви не обіцяли на початку війни, у вас гроші є, а на виплати людям, які є переселенцями, немає. Хизується керівник партії "Слуга народу" Шуляк тим, що на виплати на відновлення житла треба буде 1,5 тисячі років. Правильно, тому що багато хто повивозив всі свої активи за кордон, в тому числі і серед наших колег. Це теж правда. До речі, які про це говорять, першими це зробили на початку повномасштабного вторгнення. Да і родини теж повивозили. Тому їх це дійсно не дуже турбує. Це турбує тих, хто буде після війни відновлювати країну і робити все для того, щоб вона залишилась. Щоб державність збереглась, люди повернулись і будували щасливе майбутнє України. Але, я думаю, що далеко не всім буде місце в цій залі і далеко не всім буде місце в цій державі. Сергій Віталійович Кальченко по двом постановам відразу, будь ласка, П1 і П5. 13:17:46 КАЛЬЧЕНКО С.В. Шановна президія, шановні депутати, регламентний комітет розглянув відповідні проекти постанов про скасування рішень Верховної Ради, ухвалено висновки,

Шановні колеги, шановний головуючий, не буду повторюватися, є пропозиція перейти до голосування. Дякую.

Єдиний плюс обговорення таких важливих постанов у порожній залі – це тиша і нарешті можливість дивитися в очі один одному. Але дуже сумно, що переважній більшості депутатів абсолютно нецікаво, що вони проголосували і як це аукнеться для країни. Вівторок пленарний розпочався з годинного спічу Президента Зеленського про стійкість, де велика частина була присвячена єдності. Але єдність в цій країні має базуватися не навколо прізвищ, не навколо влади, а навколо Збройних Сил України. І насправді далі йшлося голосування за бюджет на 2025 рік. І оцей бюджет перекреслює всі пафосні красиві знівельовані абсолютно слова, тому що в цьому бюджеті закладена максимальна несправедливість, коли військовим не підняли виплати на жодну гривню, на жодну копійку. В цей час фінансування Рахункової палати виросло на 242 не на 20 – а 242 відсотки. І за це голосування, за цю несправедливість несуть повну відповідальність 247 народних депутатів. А це фракція "слуг" і ОПЗЖ, які зараз в цьому творчому екстазі, в єдності злилися для того, аби платити хабар, політичний хабар Банковій, щоб когось не чіпали в рамках кримінальних справ, а хтось був, знаєте, там в лояльності своїй вже до такого дійшов, що перекреслює все конституційне в цій країні. Я не знаю, як ви будете дивитися в очі військовим, які сьогодні в рамках ротації отримують оці сили протиповітряної оборони, що рятують Київ зараз, 20 тисяч гривень. Всю ніч холодну під снігом дивитися в чорне небо, ловити "шахеди" – 20 тисяч гривень. В цей час Рахункова палата – 400 тисяч гривень на рік зарплата, тому що це подруга Зеленського. І ви за це проголосували. Дякую. Переходимо до голосування. Ми домовилися об'єднати дві постанови, тому спочатку визначимося по першій, потім по другій. Ставлю на голосування проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 30.10.2024 про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Рахункову палату" за реєстраційним номером 10044-д від 16.09.2024 (реєстраційний номер 10044-д-П1). Прошу голосувати.

За-20 Рішення не прийнято. І Постанова за реєстраційним номером 10044-д-П5. Проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 30.10.2024 про прийняття в другому читанні та в цілому

За-20 Рішення не прийнято.

"Про внесення змін до Закону України "Про Рахункову палату" та деяких інших законодавчих актів України" (реєстраційний номер 10044-д від 16.09.2024 року). Доповідає народна депутатка України Южаніна Ніна Петрівна. Будь ласка.

Шановні українці, я звертаюсь до вас. Хоча хочу повідомити і деяких колег, які є в залі і задавали питання. Взагалі-то порушення Регламенту Верховної Ради України стало вашою візитною карткою. Ще не було в жодному скликанні Верховної Ради такої кількості порушення Регламенту Верховної Ради України. Тому, якщо взяти за останні 5 років законопроекти і перевірити, коли таблиці подавались до другого читання, то ви побачите, що 99 відсотків з них з порушенням 10-денного терміну перед розглядом в другому читанні. Що стосується цього проекту закону. Те ж саме, за 3 дні на сайті Верховної Ради з'явився проект закону до другого читання, таблиця, яка була закрита для всіх під час опрацювання в самому комітеті, і потім з'являється на сайті. При 400 сторінках таблиці, звісно, я впевнена, що переважна більшість не читали і не бачили цих норм. Добре, що вдалося розібратися хоча би навколо ключових. Тому я вам, колего, повідомляю, що в даному випадку порушення Регламенту відбулося, воно явне, воно зафіксовано на сайті Верховної Ради. Тому прошу голову парламенту не підписувати цей проект закону. Його треба, справді, по суті, відправити на доопрацювання, тому що в цьому законі насамперед величезний обман наших партнерів. Про яке перезавантаження, відкритість конкурсу щодо обрання нових членів Рахункової палати йде мова? Ну, звісно, не йде. Ви в наперстки дограєтеся. Коли нам перестануть давати гроші, коли уріжуть фінансування, і ви навчитеся жити за свої. Тільки дуже жаль, що країна від цього постраждає, і українці також. Тому прошу підтримати постанову, скасувати ганебне рішення, перейти до нормальної роботи. Ми працюємо понад 5 років, досить знущатися…

Шановні колеги, я зараз звертаюсь до голови саме комітету, який має відповідати за порядок і дотримання виконання Регламенту Верховної Ради. Скажіть, будь ласка, ви збираєтесь відповідати за те, що жоден проект закону фундаментальний, або дуже значимий не подається завчасно для ознайомлення народним депутатам? На якій підставі ви приймали рішення не приймати цю постанову? Адже я вказую на пряме порушення закону. Тобто ви підтримуєте комітет, проголосувавши за таке рішення, підтримує порушення закону Верховної Ради. Де ми ще тоді можемо знайти, якщо між собою ми не можемо зрозуміти, що ваш комітет відповідальний за дотримання Регламенту і голосує за те, щоб його не дотримувалися? Просто дивно це все виглядає, не говорячи вже про зміст проекту закону. Тому що, якби ви хоча би трошки більш ознайомились з його текстом, ви би зрозуміли, що, те, що говорили колеги: в такий складний час піднімати зарплату в два з половиною рази, 249 відсотків піднята зарплата членам Рахункової палати, ви зробили це не вагаючись. На жаль, наші колеги, які вимагали від нас перезавантаження Рахункової палати, згодом усе це побачать і побачать вашу залежну залежну Голову Рахункової палати від Офісу Президента. І тільки одне запам'ятайте. Знаєте, коли мені тут написали слова В'ячеслава Чорновола, що Україна починається з тебе, а я вам скажу інше: не жди ніколи слушної пори, твоя мовчанка може стати ганьбою. Запам'ятайте, ганьбою покриє вас народ після звільнення, коли ви вийдете з цієї зали. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію прийняти в цілому Постанову за реєстраційним номером 10044-д-П2: проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 30.10.2024 року прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення змін до Закону України "Про Рахункову палату" та деяких інших законодавчих актів України (реєстраційний номер 10044-д від 16.09.2024 року). Прошу голосувати.

За-20 Рішення не прийнято. Поки ми переходимо до наступної постанови, хотів би просто для протоколу та історії нагадати, що в дев'ятому скликанні Верховної Ради жодного разу не було ні переголосувань, ні кнопкодавства, випадки зафіксовані тільки два на початку. Тому щодо стану порушення Регламенту в тих чи інших скликаннях, я думаю, ця дискусія нас нікуди не приведе. Наступна постанова, реєстраційний номер 10044-д-П3: проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 30 жовтня 2024 року про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення змін до Закону України "Про Рахункову палату" та деяких інших законодавчих актів України" (реєстраційний номер 10044-д від 16.09.2024 року). Від авторів Ірина Володимирівна Геращенко, будь ласка, дві хвилини. Вівторок розпочався з годинного виступу Президента Зеленського, в якому він дав чергову нереалістичну обіцянку, а в нас уже прийнято в цієї влади обіцяти мільярд дерев, секстильярд єБабусь, цього разу він сказав, що Україна пройде найшвидший шлях щодо євроінтеграції. Так-от євроінтеграція – це сильні інституції, це, дійсно, незалежна Рахункова палата. А що відбувається в Україні і в чому тут брехня, шановні колеги? Перше. На посаду керівника Рахункової палати призначена особиста подруга родини Зеленських. Друге. Під час виборів членів Рахункової палати виходили з критеріїв не професійності, а лояльності. І далі, коли говорять так-от високі зарплати мають гарантувати незалежність регуляторного органу, в даному випадку ці захмарні у військовий час зарплати, вони гарантують тільки одне – лояльність, це політичний хабар за лояльність, за те, аби Рахункова палата не помічала "великого крадівництва", того, що твориться в Раді з телеканалом "Рада". Знаєте, 33 роки 33 роки українській незалежності і завжди телеканал "Рада" демонстрував все, що відбувається в парламенті, це був парламентський щоденник. Ваше скликання, "слуги", віддали його в лізинг Банковій, Офісу Президента. Там немає парламенту, там немає законів, які обговорюються, там немає роботи комітетів і все це не помічає Рахункова палата. І правильно зазначила моя колега, соромно слухати голову регламентного комітету, який не помічає, що обговорення до другого читання відбулося без запрошення депутатів на розгляд поправок, що ми не бачили в очі поправок цих, а вам це нецікаво. Сказали проголосувати на Банковій, 247 народних депутатів, "слуги" і ОПЗЖ проголосували і дали Рахунковій палаті зарплати по 400 тисяч гривень на місяць в цей час, коли в армії...

Ухвалені висновки. І комітет рекомендує Верховній Раді визначатися шляхом голосування щодо прийняття або відхилення цих проектів постанов. Дякую.

Колеги, знову черговий законопроект і чергова якась каша юридична, каша законодавча. Давайте все зробимо, всі повноваження зберемо і передамо абсолютно на всі органи. Рахункова палата – це орган, який в першу чергу забезпечує фінансовий аудит саме для Верховної Ради України і перевіряє кошти якраз державного бюджету. Тому в частині місцевого самоврядування вона може перевіряти тільки субвенції, дотації, які були надані з державного бюджету. Що приймається в цьому законопроекті? Так, вона тепер Рахункова палата може перевіряти абсолютно все. Так хай, може, аналізи вже почне перевіряти, давайте ще ці якісь повноваження додамо. Ми приходимо до абсолютного абсурду в кожному новому законопроекті. Новий орган, ні, ми зараз реформуємо, навалимо туди абсолютно все. Так що давайте тоді вже Рахункова палата хай вже і повістки видає. Ми ж уже додумались, більшість Верховної Ради прийняла, що місцеве самоврядування має робити, виконувати роботу територіального центру комплектування. То хай вже йде і Рахункова палата це робить, а потім перевіряє, хто видав, а хто не видав. До речі, чудова ідея, нехай Рахункова палата перевіряє місцеве самоврядування, як правильно вони видали повістки своїм громадянам. Ну, бред і абсурд! Абсурд! І це черговий законопроект. І оця постанова блокуюча саме для того, щоб зупинити оці всі бредові, абсурдні ідеї, які стають спочатку законопроектами, а потім законами. Колеги, прошу підтримати. Фракція "Батьківщина" не голосувала законопроект за номером 10044, через те ми... вірніше, за номер... про Рахункову палату. І вважаємо, що ми висловили свою позицію. Просимо переходити зараз до голосування. Колеги, от ми зараз у пустій, порожній залі. Ну порожня зала. Може, тут хтось передивився серіал "Слуга народу", як Зеленський з трибуни розстрілював депутатів, все чекають, коли він прийде і буде розстрілювати, бо лякаються, на засідання не ходять. Тут просто 26 людей, друзі. Сьогодні четвер. Ми з вами засідаємо цей тиждень. У вівторок ми закінчили десь о другій. Середа, четвер – все, повністю вичерпалися. Так не можна. А в мене питання, звичайно, не до тих, хто присутній, а до інших. А навіщо ви тут сидите? Ну навіщо? Просто щоб прикритися? Щоб не сісти в СІЗО за те, що накоїли, чи що? Ну, я не розумію, який сенс? Вам нецікаво, ви не ходите на роботу. А що б ми мали зараз розглядати? А мали б розглядати зараз питання важливі. Наприклад, у Верховній Раді лежить мій законопроект про підняття дитячих виплат. 860 гривень на місяць на дитину. Це що взагалі? Я питаю міністра фінансів, він говорить, да, це проблема, ми знаємо, думаємо. Розумієте? Зараз ми розглядаємо питання про Рахункову палату. 430 тисяч гривень. Це 500 дітей, виплата на 500 дітей маленьких і одна Голова Рахункової палати. Ну ви що, знущаєтесь? А ви знаєте, що ще відбувається? Ну це взагалі божевілля. Соцпрацівники ходять по квартирах і просять мам показати чеки на 860 гривень. Типу, ви взагалі витрачаєте там кошти, як вам там, що ви витратили ваші величезні гроші, фантастичні гроші – 860 гривень? Та щоб ви всі так жили на ці 860 гривень, ви ще ходите і перевіряєте, чи витратили їх. Та скоро можна буде, що там купити, одну цукерку і на цьому закрити тему? Та просто якась ганьба! Треба розглядати те, що потрібно. Треба підтримувати дитину, родину, Україну, а не ганьбитися, як ви це робите. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію прийняти в цілому проект Постанови за реєстраційним номером 10044-д-П3: проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 30 жовтня 2024 року про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення змін до Закону України "Про Рахункову палату" та деяких інших законодавчих актів України (реєстраційний номер 10044-д від 16.09.2024 року). Прошу голосувати.

За-18 Рішення не прийнято. Наступна Постанова реєстраційний номер 1044-д-П4: проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 30.10.2024 про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Рахункову палату" та деяких інших законодавчих актів України (реєстраційний номер 10044-д від 16.09.2024). Від авторів прошу, будь ласка, до доповіді запрошується Микиша Дмитро Сергійович. Дякую. Колеги, блокуюча постанова виноситься, реєструється і розглядається тоді, коли під час розгляду законопроекту була порушена процедура і Регламент України Я вам скажу, що саме було порушено. Регламент Верховної Ради України, зокрема частина перша статті 117, яка передбачає, що законопроект, підготовлений до другого читання, висновок головного комітету та інші супровідні документи до нього надаються народним депутатам не пізніше як за 10 днів до розгляду цього законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради. Втім вказані документи стосовно редакції законопроекту, які були винесені на голосування, були надані народним депутатам України лише 24.10, тобто за шість днів до розгляду. чотири дні як мінімум вкрадено у народних депутатів для того, щоб повноцінно ознайомитись з реформою Рахункової палати, про що постійно говориться. Це порушення закону України, Регламент Верховної Ради – це закон України. Порушена процедура і саме тому ми це розглядаємо. Більш того, під час розгляду от зараз також порушується процедура і Регламент, бо насправді має бути 226 народних депутатів. В залі десь приблизно 30 голосують і згідно карток 180, не більше 190 депутатів, що також є порушенням. Ми розглядаємо порушення з порушенням. Інша історія. Я не знаю, чому так пізно надається. Що типу, що народні депутати цього не читають? Можливо, воно дійсно і так, більше того, що не те, що не читають, а що навіть не приходять і розглядають. А це найголовніше. Реформа Рахункової палати, орган, який контролює фінанси для Верховної Ради України, має бути незалежним. Ми робимо, повністю руйнуємо інституцію. Звільнили всіх працівників фахових, набрали невідомо кого, дали по 400 тисяч і тепер подивимося, як це буде працювати. Порушення на порушенні. Колеги, прошу підтримати блокуючу постанову. Від комітету, будь ласка, Сергій Віталійович Кальченко, голова комітету. Верховній Раді рекомендовано визначатися шляхом голосування щодо прийняття або відхилення цього проекту постанови. Дякую. Прошу передати слово Ірині Геращенко. Дякую. Шановні колеги, в День Свободи і Гідності важлива нагода поговорити про роль парламенту в захисті демократії, і це і про Регламент. Цю розмову розпочав головуючий, я хочу ще раз наголосити, що в найдраматичніші часи української історії парламент відігравав визначну роль, утримуючи українську державність і не даючи скотитися в авторитаризм. І треба віддати належне, що депутати різних фракцій, влада, опозиція могли там дискутувати, тому що це Верховна Рада України, слава богу, а не Держдума, могли дискутувати з найважчих питань. Але в найважливіші моменти об'єднувалися навколо ключового: суб'єктність парламенту, суб'єктність прийняття рішень і це фундамент незалежності і України. І зараз нам говорять про Регламент, а я вам скажу про інституцію парламенту. От ваше скликання, ваше скликання, обнулило парламентаризм в Україні, втрату суб'єктності зараз ми бачимо. Парламент став придатком Банкової. І це набагато страшніше, ніж, знаєте, там Регламент і все на світі. Ви виконуєте волю Банкової. "Слуги" об'єдналися у воюючій країні з партією зрадників ОПЗЖ, приймаючи найганебніші закони, такий як Закон "Про Рахункову палату", якою дають… просто знищують незалежний регулятор і роблять його кишеньковим, лояльним. У нас ключові вже структури, всі вони під Банковою, тепер і Рахункову туди передали. Так-от це ваша повна відповідальність, що після вас парламенту прийдеться ще роками відновлювати суб'єктність, незалежність, авторитет, який цим парламентом втрачено, і за це дуже соромно, і це повна відповідальність "слуг народу", повна! Шановний головуючий, шановні колеги, небагато було виступів, які б дійсно мотивували порушення Регламенту Верховної Ради України під час проходження законопроекту в першому і другому читанні. Однак останній доповідач і одна з останніх доповідачок з фракції відповідно "Європейська солідарність" навели приклади конкретні щодо порушення норм Регламенту, і я вимушений погодитися з цим. Тому я пропоную пропоную все ж таки, можливо, нам всім підтримати проект Постанови про скасування результатів голосування. І трішки уточнитись, коли Рахункову палату називають органом, який здійснює контроль за використанням коштів для Верховної Ради, це не так. Рахункова палата – це орган парламентського контролю, фінансового контролю, який діє від імені Верховної Ради, але не для Верховної Ради. Все ж таки Рахункова палата свою діяльність спрямовує для народу України і для українського суспільства. І однак враховуючи всі ці тези, які були вказані моїми колегами, я пропоную підтримати проект Постанови про скасування результатів голосування. Дякую за увагу. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію прийняти в цілому проект Постанови за реєстраційним номером 10044-д-П4: проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 30.10.2024 про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Рахункову палату" та деяких інших законодавчих актів України (реєстраційний номер 10044-д від 16.09.2024). Прошу голосувати.

За-20 Рішення не прийнято. І наступна, Олексій Юрійович, можливо, об'єднаємо два обговорення і у вас буде більше часу. Ви не проти? Ви проти, да? Добре, тоді, будь ласка, йдемо... Я вам теж дам 4 хвилини, Ірина Володимирівна. Добре? Олексію. І Ніні Петрівні. Всім, кому скажете. Будь ласка, тоді ми об'єднуємо зараз два обговорення 10044-д-П6... Який чудовий головуючий. Дякую, Олексій Кучеренко, фракція "Батьківщини", голова нещодавно створеної Тимчасової слідчої комісії по контролю за ціноутворенням в енергетиці, це дуже важливо, колеги, я для вас спеціально це акцентую, і по дослідженню ефективності витрат державних бюджетних грошей на програму будівництва укриттів для енергооб'єктів, це так само дуже і дуже важливо. Спочатку по суті. Тут вже попередні виступаючі дійсно сказали про те, що саме обговорення формальної процедури прийняття цієї постанови воно абсолютно було непарламентським, нецивілізованим і все зводилося до одного, що в останній момент через голову бюджетного комітету, я не хочу ображати колег, але давайте в очі подивимося, ми розуміємо, що якими були голови бюджетного комітету у Верховній Раді і як, на жаль, воно перетворилось в яку, на жаль, трагедію, і ми по результатах, до речі, бюджетних скандалів ми бачимо, до чого це призводить. І саме через цю процедуру протягнули законопроект, який є кардинально, як на мене, небезпечним для національної безпеки України, для нашої країни і який, на жаль, нівелює орган, який на майбутнє буде все рівно здійснювати і грати найпотужнішу роль в управлінні державою, це Верховна Рада України. Бо аксіома Рахункової палати в будь-якій країні – це орган парламентського контролю за ефективністю використання бюджетних грошей виконавчою владою. Це аксіома, розумієте. Це чи не єдина зброя, яку ми маємо з вами можливості застосовувати для того, щоб контролювати і виконувати свої конституційні зобов'язання. Вчора відбулося засідання тимчасової слідчої комісії. Перше. Ми розглядали питання саме по програмі "Укриття" і по використанню бюджетних коштів. держаудиту, ревізії Держаудитслужби стосовно використання коштів цієї бюджетної програми. Я спробую зараз, бо це чутлива інформація, максимально коректним бути, але це реальний жах. І вибачте, коли у нас з вами немає світла, це в тому числі і наслідки цього жаху. Використанні на 60 об'єктів укриттів для Укренерго, використано 16 мільярдів гривень.

і викриті схеми, як вони виводилися і як це все відбувалося. Тепер я знімаю капелюха і звертаюся, до речі, до лідера нашої фракції пані Тимошенко, Юлія Володимирівна, те, що зробила Голова Державної аудиторської служби, коли вона дослідила це все, це, як на мене, це вже мужній дуже вчинок. Ми зверталися з пані Тимошенко до Рахункової палати ще пів року тому, просили, проведіть аудит використання коштів держбюджету по цих програмах. Отримали відповідь від пані Піщанської: немає часу, немає в графіку, немає трудового ресурсу, не хочу, не буду. Вибачте, навіщо мені, нам всім така Рахункова палата? Кому тоді вона підпорядковується? І от саме тому я беруся стверджувати, що ці порушення були невипадковими, саме створення такої беззубої кишенькової Рахункової палати, яка немов би під зовнішнім управлінням буде, і є метою цього законопроекту. Тому благаю підтримайте і цю постанову, і далі наш похід в Конституційний Суд. Дякую. Будь ласка, Сергій Віталійович Кальченко. Ви за одну хвилину впораєтеся, да? Будь ласка, по двом постановам. 13:50:45 КАЛЬЧЕНКО С.В. Шановний пане головуючий, шановні депутати, регламентний комітет на своєму засіданні розглянув проекти постанов реєстраційні номери 10044-д-П6 і 10044-д-П7. Ухвалені висновки. І комітет рекомендує Верховній Раді визначатися шляхом голосування щодо прийняття або відхилення цих проектів постанов. Дякую. Дякую. Так, у нас тепер Ніна Петрівна Южаніна, Олексій Олексійович Гончаренко – по 2 хвилини. І, Юлія Володимирівна Тимошенко, 2, 3 – скільки? Просто репліка? Ну, це 1 хвилина. У нас же може бути і 2 хвилини як обговорення, за такі внесення змін в Закон "Про Рахункову палату". І якщо комусь здається, що нам приємно сидіти в пустій залі і перед 25-ма, мабуть, народними депутатами проголошувати обґрунтування своїх постанов, ви не праві. Тому що насправді дуже серце навіть болить від того, що ти хочеш донести, а немає кому, немає в залі нікого. Тому, звісно, ми звертаємося до громадян України. І кожного разу, коли ми говоримо про те, що зробили з Рахункової палати кишеньковий орган, з яким уже розрахувалися високою заробітною платнею, про те, що це абсолютно недопустимі речі під час війни більше 400 тисяч буде отримувати в місяць Голова Рахункової палати, це для вас, громадяни України, щоб ви чули чому нам доводиться так тяжко боротися і не голосувати за такі речі. Адже ви говорите: зробіть там щось у Верховній Раді. Що зробити? От кого зараз примусити почути, якщо в залі немає тих, хто мав би чути? Я дякую, до речі, тим, хто присутній і все ж таки нервова система їх дозволяє чути нас, бо вони не дуже хотіли би нас чути. Тому насправді закон має заветувати, якщо він буде підписаний з порушенням Регламенту Верховної Ради Головою Верховної Ради, має заветувати Президент. Мені здається, що йому соромно буде перед військовими за те, що він підпише підпише абсолютно несправедливий по відношенню до військових закон України. Не може отримувати Голова Рахункової палати, яка б вона не була віддана… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Юлія Володимирівна Тимошенко, 2 хвилини, будь ласка, з місця.

в повному віданні парламенту, цим законом віддається на аутсорсинг, тобто міжнародні дорадчі ради будуть давати кандидатури на призначення членів Рахункової палати, і це буде означати, що Верховна Рада не буде обирати таких кандидатів, а буде просто затверджувати. Ви знаєте, це вже таке приниження українського парламентаризму, це відбір суверенітету, ще черговий етап цього знищення нашого українського суверенітету. Це, по суті, позбавлення парламенту права парламентського контролю, і це ще і така демонстрація, не те що антиконституційності, а взагалі такої української, на жаль, меншовартості. І тому ми проти цього, категорично проти цього. І хочу просто всім депутатам, які знаходяться в парламенті, повідомити, що фракція "Батьківщина" підготувала всеохоплююче конституційне подання по всіх конституційних органах державної влади, які законами в цьому залі після початку війни були, по суті, передбачені такі порядки, коли не не парламент, не Президент, не з'їзд суддів, не інші органи влади призначають керівників конституційних органів і членів конституційних органів, а міжнародні дорадчі ради, де ми не знаємо ні їх склад, ні що це за люди, ні перед ким вони несуть відповідальність. Я прошу всіх депутатів підписати це конституційне подання і прошу захистити Аллу Басаєву, яка керівник Держаудиту…

Ми мали б зараз розглядати терміни служби, встановлення термінів служби і демобілізацію. Сьогодні День Десантно-штурмових військ. Є люди, які вже більше двох років були мобілізовані, воюють в ДШВ, але вони небезкінечні, так само і в Національній гвардії, в ДПСУ, в інших родах військ – небезкінечні. Ми маємо сказати, скільки їм служити, ми маємо дати їм терміни, ми маємо дати їм світло вкінці тунелю. Нічого цього не робиться, займаємося якоюсь дурнею. Виходять колеги, рекламують комп'ютерну гру, – ну ж чудово, напевно, є комп'ютерна гра. А як демобілізація в державі, про це не треба поговорити? Сьогодні День Гідності і Свободи. Українці – це не кріпаки, українці – це козаки з гідністю. А до козака і відношення має бути таке, його не треба тримати в кріпацтві/ Будемо тримати, якщо приймемо терміни служби, всі підуть. Та не підуть всі, та ви просто дайте людям шанс, дайте людям можливість, покажіть повагу до них. Ні, нічого цього не робиться. Це реально божевілля, так не може, так немає бути. Ротації – ні, до сих пір є люди, яких виводять поза штат, вони отримують 600, 700, 800 гривень. Нічого не змінюється, нічого не робиться! Зате в нас то ювілей ми тут святкуємо, то комп'ютерну гру, то ще щось. Друзі, це якийсь сюр, я все ніяк не міг зрозуміти, яка правильна аналогія, але Володимир Олександрович Зеленський або Литвин, який писав той текст, не знаю, підказав, це просто все якийсь "культурний Рамштайн". Отакий, знаєте, сюр, просто такий du-u,

Колеги, знову, Рахункова палата – це конституційний орган, орган Верховної Ради України для того, щоб Верховна Рада чітко знала, за що голосує, як голосує і розуміла кожен законопроект, який подається на її розгляд. Логіка яка, я так розумію, що якщо парламент фактично несамостійний, сам фактично рішення не приймає, то давайте, мабуть, зробимо і Рахункову палату таку саму, щоб не вони приймали рішення, а виконували ті рішення. Навіть є окремі норми в цьому законопроекті 10044-д, які так і говорять, що там навіть кворум… будуть приймати рішення меншість з необхідної кількості цього органу, Рахункової палати. А що насправді має бути? Рахункова палата має бути незалежна, якою і була. Я вам нагадаю, коли почалися скандали з яйцями по 17, все інше, що зробила Рахункова палата? Правильно, провела перевірку і надала для ознайомлення Верховної Ради звіти. Що зробила нова…Ту Рахункову палату, до речі, звільнили, яку нову призначили, знаєте, що вона одне з перших зробила, коли провела перевірку Міністерства оборони? Засекретила звіти і Верховна Рада не побачила їх. Так-от логіка тоді виходить така, якщо вони не читають, народні депутати, ці законопроекти, якщо вони не ходять на засідання і на розгляди відповідно, то нащо їм знати, в принципі, що Рахункова палата там бачить чи не бачить. Отака логіка, отаке замкнене коло. Я щиро вдячний тим колегам народним депутатам, які присутні, і не тільки сьогодні, а постійно ходять і на захист правок, і на все інше. А до народу України вчергове звертаюсь, будь ласка, дивіться поіменне голосування, хто підтримує ці законопроекти абсурдні, які роблять погано не тільки для Верховної Ради, а загалом для держави України і для народу України в першу чергу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І останні 2 хвилини – "Слуга народу".

Тут попередні виступаючі згадували "Слугу народу" все-таки в негативному контексті, я як представник фракції "Слуги народу" хочу сказати, що навряд чи можна дорікати і доцільно дорікати тим, що хтось інший, якісь інші фракції голосують разом з "Слугою народу" якісь законопроекти. Хоча ідеться про ті законопроекти, за які я, наприклад, не голосую як член фракції "Слуга народу". Але просто вибачте, коли я голосую, я не думаю про те, хто ще в залі, з яких фракцій чи груп голосує за той чи інший законопроект. Я думаю про те, щоб моя позиція в залі відповідала позиції абсолютної очевидної більшості тих виборців, які підтримали мене на виборах. І яскравому виступаючому Олексію я хочу нагадати, що як батько в багатодітній сім'ї я теж в курсі про 860 гривень. відкрию вам великий секрет, що стільки ж було, 860, за попередньої каденції, коли ваша команда була при владі, і це теж було зовсім небагато, долар був 23, пам'ятаєте. Але це не знімає відповідальності з нашої команди і це ганебно, що в цей час 860 гривень отримують на одну дитину, це дуже погано. Але загалом у нас іще більш ганебніше, напевно, те, що ми приймаємо в залі закони з порушенням Регламенту, ганебно, що обраний нами Президент підписує закони, які суперечать Конституції, це все дуже погано, треба припиняти таку практику. І ганебно, що ми кожного сесійного засідання починаємо, колеги, з того, що більшість з вас, і присутні, і неприсутні, порушують Закон про Гімн України, співаючи замість молодії українці, давайте внесемо зміни і не будемо порушувати закон в даному разі. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Зміни до тексту Гімну вносяться конституційним законом, хотів би нагадати, треба 300 голосів на цю зміну. Будь ласка, Олексій Юрійович Кучеренко. Дякую. Олексій Кучеренко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, буквально декілька тез от для тих, хто тут лишився. Як би мало бути в країні, яка хоче перемогти, яка розуміє, що потрібна єдність і яка хоче дійсно виконати план внутрішній від

мало би відбутися відповідне термінове кадрове рішення і винні мають терміново бути спрямовані до ізолятора і потім під слідство. От так країна може перемогти. Жоден інший сценарій є примарним, він нереалістичний і ніколи у нас на цьому плані, на жаль, реальної єдності не буде. Тому думайте, будь ласка, колеги! Ставлю на голосування пропозицію прийняти в цілому Постанову з реєстраційним номером 10044-д-П6: проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення змін

За-18 Рішення не прийнято. Шановні колеги, розгляд питань порядку денного на сьогодні завершено. Дякую всім за плідну роботу. Оголошую перерву у нашому пленарному засіданні. Про час і місце його продовження вам буде повідомлено завчасно. Нагадую Разом переможемо. Слава Україні!